Áður en gengið er til dagskrár vill forseti bjóða ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar velkomna til starfa og óska henni velfarnaðar í störfum.

Virðulegi forseti. Ég geri hér grein fyrir helstu áherslum í endurnýjuðu ríkisstjórnarsamstarfi. Haustið 2021 vorum við kosin til að vinna að áframhaldandi framförum og árangri fyrir landsmenn alla. Eins og við öll vitum hafa ýmis óvænt verkefni komið í fang ríkisstjórnarinnar og ég vil meina að þeim hafi verið sinnt af alúð og það hafi vel tekist til. Nýlega náðust langtímasamningar á vinnumarkaði og í augnablikinu horfum við á hagkerfi þar sem atvinnustig er hátt, hagvöxtur er mikill, nýsköpun blómstrar og ný tækifæri verða til hvern dag. Við sjáum nýjan Landspítala rísa, valkostum sjúklinga fjölgar og íslensk heilbrigðisþjónusta fær aukið fjármagn. Grindvíkingar geta tekið ákvarðanir um sína framtíð í trausti þess að stjórnvöld standa með þeim. Við höldum áfram að byggja upp og treysta innviði landsins og lyfta á sama tíma undir með þeim sem þurfa mest á að halda. Það gengur vel á Íslandi en verkefninu er aldrei lokið; að halda áfram að byggja upp landið okkar, gera enn betur í dag en í gær. En þeim árangri sem hefur náðst og áfram stefnir í má ekki raska með pólitískum óstöðugleika. Framtakssemi fólks þrífst best við pólitískan stöðugleika og þessi ríkisstjórn mun tryggja hann og ná árangri fyrir fólkið í landinu út yfirstandandi kjörtímabil. Virðulegi forseti. Við vitum hvaða mál eru Íslendingum efst í huga. Verðbólga er enn of há, fjölskyldur horfa margar á of háar afborganir og það er hagur allra að sú þróun sem við nú sjáum fram á, að verðbólga fer lækkandi, haldi áfram. Verðbólga hefur nefnilega tekið að hjaðna frá síðasta sumri og er nú 6,8% og undirliggjandi verðbólga bendir til þess að verðbólga muni áfram hjaðna næstu mánuði. Hverju spáir Seðlabankinn um verðbólguna á þessu ári? Jú, að hún verði komin undir 4%, þ.e. í um 4% í lok árs, og aðrar spár eru svipaðar. Það væri mikill árangur á skömmum tíma. Áframhaldandi lækkun verðbólgu og þannig efnahagslegur stöðugleiki fyrir heimilin í landinu og atvinnulífið verða leiðarljós okkar í allri okkar vinnu. Virðulegi forseti. Traust landamæri eru grundvallaratriði í fullveldi hvers ríkis. Séríslenskar reglur mega ekki auka þrýsting á landamærin á Íslandi þannig að innviðir gefi eftir og við þurfum að bera okkur saman við það sem gerist í nágrannaríkjum, t.d. á Norðurlöndum, í þessu efni hvað regluverkið snertir. Ástand eins og það sem við höfum horft upp á undanfarin misseri er ósjálfbært og óásættanlegt.

Gestir á bekkjunum verða að víkja og hafa þögn.) Ástand sem er ósjálfbært getur ekki verið viðvarandi á Íslandi og við erum með frumvörp í þinginu til þess að taka á þessum málum. Við munum gera það. Það er grundvallaratriði að lagafrumvörp dómsmálaráðherra sem hér liggja fyrir þinginu verði kláruð á þessu þingi. Virðulegi forseti. Byggðir og atvinnulíf í landinu þrífast á grænni orkuöflun og orkuskortur, eins og rætt hefur verið um í vetur, er óásættanlegt ástand. Orkuframleiðsla verður þess vegna aukin á kjörtímabilinu, virkjunarferlið einfaldað og valkostum í grænni orkuöflun og orkuframleiðslu fjölgað, í góðri sátt við fólk við fólk og við náttúru. Við getum ekki látið það gerast að virkjunarkostir sem hafa verið flokkaðir í nýtingarflokk af okkur á Alþingi í rammaáætlun tefjist þannig í frumskógi stjórnsýslunnar að það verði ekkert úr framkvæmdum fyrr en eftir allt of langan tíma. Þarna ætlum við að gera átak og fyrir þinginu liggja frumvörp sem munu hjálpa til við það. Í um tíu ár hefur verið unnið að réttarbótum fyrir þá sem helst þurfa á að halda í okkar samfélagi: öryrkja. Allt frá því að nefnd Péturs H. Blöndals heitins var að störfum höfum við leitað leiða til að finna bestu útfærslu á breytingum almannatrygginga fyrir öryrkja og fjármagna það í leiðinni. Nú er loksins, eftir u.þ.b. áratugarvinnu — í heilan áratug höfum við verið að skoða þetta — komið frumvarp um heildarkerfisbreytingar. Það liggur fyrir þessu þingi og ásetningur okkar er til þess að klára það á þessu þingi. Með slíkum breytingum hjálpum við fólki til sjálfshjálpar. Með breytingum í anda þess sem félagsmálaráðherra hefur lagt fyrir þingið munum við tryggja að við stöndum með þeim sem mest þurfa á að halda í okkar samfélagi. Ég get nefnt fleiri mál sem liggja fyrir þessu þingi eins og áform okkar í fiskeldismálum og ýmis grundvallarfrumvörp önnur sem verða kláruð á þinginu. Virðulegi forseti. Það er heiður og það eru forréttindi að setjast í forsæti ríkisstjórnarinnar á Íslandi og ég mun leggja mig allan fram í það verkefni, rétt eins og allt samstarfsfólk mitt hér á ráðherrabekkjunum og í þingsalnum, og ég leita eftir góðu samstarfi við alla þingflokka hér á þinginu við að forgangsraða málum og hlusta eftir sjónarmiðum, en hér á þinginu eru eins og við vitum ólíkar raddir. Meirihlutaviljinn verður hins vegar ávallt á endanum að vera leiðandi í lýðræðissamfélagi. Þegar flokkar með ólíka sýn á fjölda mála sammælast um að axla ábyrgð á stjórn landsins þá ber stundum í milli, vissulega, og nema hvað. Upp koma ágreiningsmál og úr þeim þarf að leysa, rétt eins og í öllu samstarfi. Þeir einir takast aldrei á sem eru með öllu skoðanalausir. Það er beinlínis innbyggt í lýðræðislega umræðu að gera þarf málamiðlanir og leita sameiginlegrar lendingar. Ekki þarf að leita langt út fyrir landsteinana til að finna ríki þar sem engar málamiðlanir og engin lýðræðisleg umræða fer fram, þar sem bara einn tekur ákvörðun. Ég hygg að slíkan veruleika vilji fæstir og við megum öll vera þakklát fyrir að búa hér í einhverju frjálsasta lýðræðissamfélagi veraldar, jafnvel þótt stjórnmálaflokkarnir átta sem mynda saman þingið séu ekki alltaf sammála um hvert og eitt mál. Þó að margir hafi hagsmuni af því að mála árangursríkt samstarf síðustu ára dökkum litum er raunin sú að samstarfið hvílir á góðum grunni; grunni sem allt í senn er traustur, byggir á drjúgum þingmeirihluta, sáttmála um málefnin sem ráða för og sameiginlegri trú okkar á tækifærin í íslensku samfélagi. Virðulegi forseti. Staða okkar Íslendinga er um margt öfundsverð í alþjóðlegum ólgusjó. Þrátt fyrir að glíma við veður og vinda, ofanflóð og kraumandi kviku finnst vart sú þjóð sem býr við betri lífskjör en við Íslendingar. Höfum það í huga þegar okkur greinir á um leiðirnar fram á við. Við búum að sterkum efnahag, stöðugleika í stjórnmálum og ríkulegum náttúruauðlindum. Við erum frjáls og fullvalda þjóð, laus við kúgun og stríðsbrölt sem nú gengur yfir allt of víða. Hér er jöfnuðurinn meiri, tækifærin fleiri og sóknarhugurinn stærri en víðast hvar.

og spyrja hann um stóra gatið sem fráfarandi ríkisstjórn skilur eftir sig í ríkisfjármálunum vegna ófjármagnaða útgjaldaskuldbindinga. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákvað þann 20. mars að halda vöxtum óbreyttum, einhverjum hæstu vöxtum, stýrivöxtum, í hinum vestræna heimi. Nefndin vísaði sérstaklega til óvissu um ríkisfjármálin. Aðilar vinnumarkaðarins hafa gert sitt til að vinna gegn verðbólgu en það eru ríkisfjármálin sem eru í ólagi og enn liggur ekki fyrir fjármálaáætlun til næstu fimm ára þótt lögbundinn frestur til að kynna hana sé löngu liðinn. Auðvitað fagnar maður því þegar ríkisstjórnin verður við kröfum okkar jafnaðarmanna og verkalýðshreyfingarinnar um að styrkja tilfærslukerfin en 80 milljarðar kr. af nýju fjármagni frá ríkinu munu hafa þensluhvetjandi áhrif ef ekki er ráðist í mótvægisaðgerðir. Þess vegna spyr ég:

Virðulegi forseti. Nú verður fjármálaáætlun lögð fram innan fárra daga og þar svörum við þessum stóru spurningum og að sjálfsögðu ætlum við að standa við það sem ég er nýbúinn að segja, að standa með þeirri þróun sem þegar er hafin við að verðbólgan lækki, eins og Seðlabankinn sjálfur gerir ráð fyrir, niður undir um 4% á þessu ári. Það er Seðlabankinn sjálfur, sem hv. þingmaður vísar til sem þess sem við eigum að að horfa til leiðsagnar hjá, sem spáir þessu. Nú, 80 milljarðarnir eru framlag okkar. Það felst annars vegar í því að standa við áætlanir sem við vorum áður búin að boða, t.d. í húsnæðismálum, og bæta um betur. Þannig að það er ekki um neitt 80 milljarða gat að ræða eins og hv. þingmaður er að spá fyrir um, heldur erum við búin að uppfæra áætlanir okkar. Við erum búin að gera ráðstafanir og forgangsraða og ætlum að leggja fram trúverðuga áætlun sem styður við lækkun verðbólgunnar,

almenningur vill hins vegar fá að heyra hvaðan þetta fjármagn og þessir peningar, mögulega 15 milljarðar á ári, verða sóttir. Þeir verða ekki sóttir með dútli hér og þar af því að svona áhrif og svona upphæðir hafa auðvitað áhrif á fjárfestingarsvigrúm ríkissjóðs. Við vitum líka að raunverulegur sparnaður í rekstri ríkissjóðs mun krefjast fjárfestingar í grunninnviðum fyrst og fremst. Ég kem hér upp til að spyrja vegna þess að fyrrum innviðaráðherra og núverandi fjármálaráðherra boðaði fyrir skömmu frestun framkvæmda vegna stöðunnar en kallaði það ekki niðurskurð. Þetta er frestun ofan í framkvæmdastopp þar sem engin jarðgöng eru í gangi og fjárfesting í vegakerfinu er langt undir sögulegu meðaltali. Þessi verðmætasköpun sem oft heyrist frá Sjálfstæðisflokknum að eigi að standa undir öllu sem hér á að vaxa

Virðulegur forseti. Að sjálfsögðu verður þessi ríkisstjórn eins og alla aðrar að forgangsraða og við höfum forgangsraðað mjög sterkt í þágu þess að hér sé stöðugleiki á vinnumarkaði og við mættum kröfum eftir því sem svigrúm var til í ríkisfjármálum til að tryggja farsæla niðurstöðu í kjarasamningum, sögulegum kjarasamningum, sem já, styðja við verðbólgumarkmið og eru til fjögurra ára. Þetta er stórmál. Þetta er stórmál fyrir verðbólguhorfur, fyrir heimilin og fyrir fyrirtækin þannig að það er ekkert að því og það er okkar hlutverk að forgangsraða fjármunum. En svarið við hinni undirliggjandi spurningu sem ég heyri formann Samfylkingarinnar bera hér upp, hv. þingmann, er: Nei, við ætlum ekki að hækka skatta. Það er ekki verið að gagnrýna útgjöldin, það er verið að gagnrýna ríkisstjórnina í sífellu fyrir að hækka ekki skattana og auka útgjaldastigið. Það er málflutningur Samfylkingarinnar hér í þinginu: Af hverju aukið ekki þið útgjöldin og sækið frekara fjármagn í vasa skattgreiðenda? Þetta eru tillögur Samfylkingarinnar í ríkisfjármálum

reglur, lög, kosningalög þar með talin, til þess að gera upp á milli ólíkra skoðana um það hvernig við byggjum samfélagið. Síðast þegar kosið var fékk ég mjög gott umboð frá fólkinu í landinu.

í stað þess að fá hér eins konar útgáfu af stjórnsýslufræðingnum, hv. þingmanni, þá sakna ég þingmannsins sem talaði hérna um mál sem brenna á þjóðinni; fæði, klæði, húsnæði, hét það ekki það? Er það ekki það sem heimilin eru að hugsa um, húsnæðismálin, að eiga til að geta keypt inn til að reka heimilið? Eru þetta ekki verkefnin sem við í raun og veru erum valin til þess að sinna? Eða vill þingmaðurinn (Forseti hringir.) í alvörunni halda áfram umræðu um álit umboðsmanns Alþingis sem ég hélt að væri útrætt og ég hef axlað ábyrgð á og óttast ekki dóm kjósenda þegar upp er

En þegar kemur að því að virða gildandi lög í landinu, lög og reglur, eins og í þessu tilviki stjórnsýslulög, þá situr annar ráðherra í þessari ríkisstjórn, matvælaráðherra, sem var líka búinn að fá ágætishanteringar frá umboðsmanni Alþingis þar sem hún hafði með reglugerð brotið gegn meðalhófsreglu og lögmætisreglu stjórnsýsluréttar og þar af leiðandi gengið þvert á svig við 75. gr. stjórnarskrárinnar sjálfrar um atvinnufrelsi. Og ég velti fyrir mér: Er það virkilega svo að þau skilaboð sem Alþingi Íslendinga er að senda út í samfélagið séu að það sé nóg ef þú ert tekinn á 100 km hraða á Toyotu, að segja bara: Fyrirgefðu, löggumann, ég ætla að kaupa mér Mazda. Er það virkilega svo að það sé í rauninni bara almenningur og þeir sem við erum að setja lögin fyrir sem þurfa að axla ábyrgð?

Ég er 100% sammála hv. þingmanni um að okkur ber að virða löggjöfina og okkur ber síðan að bregðast við í samræmi við tilefnið hverju sinni. Ef einhver keyrir á 100 km hraða á Toyotu þá fær hann sekt en honum er ekki bannað að aka í framtíðinni nema hámarkshraðinn í því tilviki hafi verið svo lágur að viðkomandi hafi verið á meira en tvöföldum hámarkshraða. Þá getur hann misst prófið, hv. þingmaður, alveg í samræmi við tilefnið hverju sinni. Þegar við erum að ræða hér um álit umboðsmanns Alþingis þá erum við ekki

með því að svara niðurstöðum umboðsmanns í því tilviki. Við bregðumst við í samræmi við tilefnið hverju sinni. Hvort sem stjórnarandstöðuflokkum líkar betur eða verr eða verr þá er hér mjög sterkur meiri hluti (Forseti hringir.) sem styður þessa ríkisstjórn. Ég veit að það getur verið erfitt að horfa upp á það fyrir stjórnarandstöðuna en ykkar tími mun koma þegar við förum í kosningar.

heilt yfir.“ Það er sannarlega verk að vinna í þeim efnum, virðulegi forseti, því að áður en nýjasta útgáfan af ríkisstjórninni tók við mældist hún með 30,7% stuðning. Frá því að sú mæling var gerð hefur vinsælasti ráðherra ríkisstjórnarinnar hætt og fjöldi undirskrifta gagnvart núverandi forsætisráðherra nálgast íbúafjölda Garðabæjar óðfluga. Því vil ég spyrja hæstv. forsætisráðherra: Hversu lágt

forseti. Hversu langt ætlar stjórnarandstaðan að seilast í ómálefnalegri umræðu í því eina augnamiði að forðast málin sem eru hér á dagskrá? Hvernig væri að gagnrýna ríkisstjórnina fyrir stefnuna sem hún fylgir, fyrir málin sem liggja hér fyrir þinginu? Ég segi nú bara sem svo: Nú tapaði stjórnmálaflokkurinn Píratar fylgi í síðustu kosningum og fékk, ef ég man rétt, 8,6%. Það má velta því fyrir sér hvaða skilaboð felast í því til Pírata að hafa um um 92% kjósenda annars hugar en að fylgja Pírötum. 92% völdu eitthvað annað fram yfir það að kjósa Pírata, en þeir eru mættir hér eins og þeirra réttur er og það er sjálfsagt

Þetta er í þriðja skipti á hálfu ári sem allt er stopp og við erum ekki að ræða málefnin vegna einhvers dramakasts í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar núna. Hver vill ekki ræða málefnin? Auðvitað þarf að ræða það þegar annan hvern dag, liggur við, gýs upp eitthvert væl um að fólk sé að pæla í að hætta að vinna saman. Við þurfum auðvitað að vita það: Er starfhæf stjórn í landinu?

Við gerðum það á fyrra kjörtímabili og fengum mikinn stuðning hjá þjóðinni til að halda áfram og við erum einhuga um að klára kjörtímabilið saman. Við erum sammála um allar meginforsendur þegar kemur að þeim forgangi þingmála sem þarf að ljúka hér á vorþinginu. Ég bara kalla eftir því að þeir sem hafa athugasemdir við stefnu þessarar stjórnar treysti sér í málefnalega umræðu um stefnumálin. Hættið að hafa áhyggjur af samstöðunni í ríkisstjórninni. (Gripið fram í.) Við skulum bara ekki bjóða þjóðinni upp á þann skrípaleik sem oft er stutt í hér á þinginu, að ræða um það hvernig ástandið er milli einhverra flokka sem hverju sinni stjórna (Gripið fram í.) í landinu. Ég skora á stjórnarandstöðuna að taka á sig rögg og koma í umræðu um stefnumál stjórnarinnar ef þau þora.

og bendi honum á að Seðlabankinn lækkaði einmitt ekki vexti. Ein meginástæða þess síðast var sú að ríkisstjórnin skildi okkur eftir í óvissu um það hvernig ætti að fjármagna öll þau loforð sem hafa verið sett fram af hennar hálfu. En gott og vel.

Þannig að þá kalla ég eftir: Hvernig á að sýna aðhaldið? Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra: Deilir hann þeirri sýn með nýjum fjármálaráðherra að fara ekki í þær aðgerðir að fara betur með fjármagn og fjármuni ríkisins

Virðulegi forseti. Sjá menn ekki þversögnina sem hér birtist ítrekað í ræðum þegar sagt er: Seðlabankinn hefur miklar áhyggjur af ríkisfjármálastefnunni, hann spáir því að verðbólgan verði komin í 4% á árinu? Þetta er bara einfaldlega röng túlkun á niðurstöðu peningastefnunefndar síðast þó að nefndin telji að það sé enn þá mjög hátt spennustig í hagkerfinu. Það er hátt spennustig í hagkerfinu. Það er ekki fyrst og síðast byggt á því að áhyggjur séu af ríkisfjármálunum. Þetta er bara ekki rétt enda hafa ríkisfjármálin verið að þróast undanfarin misseri langt, langt umfram það sem við áður gerðum ráð fyrir í jákvæða átt. Að sjálfsögðu tek ég undir með hv. þingmanni þegar kemur að því að fara vel með opinbert fé. Við munum leita leiða til þess. Hér liggja fyrir þinginu frumvörp sem eru til þess hugsuð að einfalda stofnanakerfið og við munum áfram leita leiða til þess að forgangsraða fé þannig að það fari ekki í yfirbyggingu og stofnanir heldur í málefnin sjálf.

að uppskriftin að þremur fjármálaráðherrum á sex mánuðum sé undirstaða fyrir stöðugleika fyrir íslensk heimili? Hvert er samhengið þar á milli? Þau fyrirtæki sem myndu skipta um fjármálastjóra þrisvar sinnum á hálfu ári myndu ekki ríða feitum hesti frá Kauphöllinni, þannig að ég spyr um heimilin í landinu:

Virðulegi forseti. Já, það var auðvitað lengi vel þannig að það var einn maður í fjármálaráðuneytinu í mjög langan tíma og það er kannski stöðugleiki sem hv. þingmaður saknar.

Hins vegar er það algjört aðalatriði að verðbólga er tekin að lækka. Við erum með nýja samninga á vinnumarkaði, kjarasamninga til fjögurra ára sem þykja ábyrgir. Við erum sömuleiðis með sterkan stuðning ríkisstjórnarinnar, fjármagnaðan stuðning við þá kjarasamninga. Og þetta tvennt ásamt öðru sem er að gerast í hagkerfinu er grundvöllur þess að almennt er gert ráð fyrir því að á þessu ári fari verðbólgan niður undir í kringum 4%. Það væri mikill árangur á skömmum tíma enda er margt sem bendir til þess að raunvextir á Íslandi hafi ekki í langa tíð verið hærri en einmitt nú. Þannig að peningastefnuákvarðanir

sameiginlega stefnu stjórnarflokkanna í útlendingamálum. Er það það eina sem við getum átt von á frá nýju ríkisstjórninni í þeim málaflokki, þessi svokallaða sameiginlega stefna sem var kynnt hér nýverið?

já, sú stefna sem ríkisstjórnin kynnti nýlega í innflytjendamálum, sem er málaflokkur sem teygir sig yfir hælisleitendur, þá sem leita hingað alþjóðlegrar verndar til Íslands, sumir eiga rétt á að fá alþjóðlega vernd, aðrir eiga ekki rétt á því og verða að yfirgefa landið, en líka yfir þá sem hafa flutt hingað til að vinna, starfa, ala upp börn, vera virkir þátttakendur í samfélaginu, alls konar fólk með alls konar ólíkan bakgrunn, — það er innflytjendastefnan og hún verður m.a. að fjalla um það sem nefnt hefur verið sem inngilding eða aðlögun að samfélaginu, aðlögun að tungumálinu, menningunni, skólakerfinu o.s.frv. Þetta er stórmál. Varðandi hælisleitendamálin, fyrir utan frumvörpin sem hæstv. ráðherra er með hér á þinginu,

í þessum málaflokki og það veldur mér áhyggjum því það bendir til þess að þessi nýja ríkisstjórn hafi ekki hugmynd um hvert ástandið er í þessum málaflokki og hvað þá í öðrum; í fjármálum ríkisins (Forseti hringir.) þar sem nýr fjármálaráðherra segist ekkert endilega ætla að spara,

Við ætlum að klára þingmálin sem eru fyrir þessu þingi og eru gríðarlega mikilvæg, löngu tímabærar breytingar, breytingar sem við höfum talað fyrir í mörg ár sem ekki hefur tekist fullnægjandi samstaða um. Margir hafa í þessum þingsal lagst gegn sumum þessara tillagna í fortíðinni en eru núna komnir á vagninn. Það er gott mál. Þessum breytingum verður hrint í gegn á þessu þingi. Beint í kjölfar þess ætlum við að fara yfir útlendingalögin og aðlaga lögin að þeim veruleika sem við búum við í dag vegna þess að þessi heildarlög voru sett í þverpólitísku samráði fyrir nokkrum árum síðan við allt aðrar aðstæður en eru uppi í dag, t.d. á landamærunum. Það er þess vegna afar brýnt að vinnan haldi áfram. Til þess stendur hugur dómsmálaráðherra. Til þess hefur hún líka ríkan stuðning og okkar hugur stendur til þess að tryggja að hér séu ekki reglur sem eru á skjön við það sem er að gerast þessa dagana á Norðurlöndunum vegna þess að þau hafa staðið frammi fyrir sambærilegum vandamálum og við eigum að læra af þeim.

Það er krafa um árangur sem við í Samfylkingunni höfum heyrt í 180 fyrirtækjum um land allt og á 26 opnum fundum um atvinnu og samgöngur núna frá áramótum. Þjóðin gerir kröfu um árangur sem þessi ríkisstjórn hefur ekki náð og mun ekki ná nema hún breyti um stefnu. Það er ekki nóg að höfuð ríkisstjórnarinnar fari í forsetaframboð og að veita svo öðrum ráðherrum stöðuhækkun koll af kolli, að því er virðist allra helst þeim sem hafa gert alvarlegustu afglöpin í sínum fyrri embættum. Þetta er sama fólkið með sömu stefnu í nýjum stólum. Og hvað hefur breyst í raun sem skiptir einhverju máli fyrir fólkið í landinu? Ekkert. Ekki neitt. Það hafa engar breytingar verið kynntar sem benda til þess að ríkisstjórnin muni núna skyndilega fara að ná einhverjum árangri í mikilvægustu málaflokkunum fyrir land og þjóð. Það er bara keyrt á sömu stefnu eins og hún hafi gefist eitthvað sérstaklega vel það sem af er kjörtímabili. Ég ætla bara að segja að það hefði verið meiri sómi að því, forseti, ef nýr hæstv. forsætisráðherra og bandamenn hans hefðu horfst í augu við stöðuna eins og hún er, viðurkennt vandann sem þessi ríkisstjórn hefur skapað og boðað hér skýra stefnubreytingu. Þetta getur ekki haldið áfram svona. Þjóðin veit það, þau vita það sjálf og þau munu þurfa að axla ábyrgð gagnvart kjósendum þegar þar að kemur. Forseti. Förum aðeins yfir þá stöðu sem fráfarandi ríkisstjórn skildi eftir sig. Vextir háir, verðbólga mikil og hömlulaus húsnæðismarkaður, ófjármögnuð útgjöld upp á 80 milljarða næstu árin, ófjármögnuð útgjöld vegna Grindavíkur, engin fjármálaáætlun, samgönguáætlun situr föst, framkvæmdastopp í orku- og samgöngumálum. Og við fengum, forseti, rétt í þessu staðfestingu á því frá hæstv. forsætisráðherra að það verði enn frekari frestun framkvæmda. Engin svör komu a.m.k. fram um hvernig þau myndu koma í veg fyrir áframhaldandi frestun,

Þetta er sú staða sem fráfarandi ríkisstjórn skilur eftir sig og sem þessi svokallaða nýja ríkisstjórn fær í arf. Og nú er talað og talað um einhverja stórsókn í orkumálum en tekið skýrt fram að það sé engin stefnubreyting samt hjá þessari ríkisstjórn og engar nýjar aðgerðir kynntar. Hvað getur maður sagt? Það sama mætti segja í útlendingamálum þar sem ríkisstjórnin hefur séð um að skapa öll sín stærstu vandamál sjálf með undanþágum, hringlandahætti og illa unnum lagafrumvörpum. Nú er sagt að allt sé að fara að smella án stefnubreytingar. Hvað er þá verið að gefa í skyn? Að fráfarandi forsætisráðherra hafi verið vandamálið? Eða er þetta kannski bara tómt tal hjá ríkisstjórninni enn einu sinni til að réttlæta þrásetu sína án árangurs? Þjóðin gerir kröfu um árangur og það kallar á stefnubreytingu. Ég nefni orkumál og útlendingamál sérstaklega, forseti, vegna þess að þetta eru þeir málaflokkar sem nýr hæstv. forsætisráðherra segist leggja mesta áherslu á. Það er alveg rétt að þarna hefur ríkisstjórnin alls ekki staðið sig í stykkinu. Þetta eru mikilvægir málaflokkar en ég velti því nú samt fyrir mér hvers vegna nýr forsætisráðherra hefur ekki talað af sama þunga um efnahagsmálin og nauðsynlegar aðgerðir sem sem fráfarandi ríkisstjórn tókst að setja á hvolf með þeim afleiðingum að stýrivextirnir eru í 9,25% og verðbólgan hefur ekki verið nálægt markmiði Seðlabankans í fjögur ár. fjögur ár. Og hún fór upp, herra forseti, í síðustu mælingu. Hver er stefnan? Hver er stjórnarstefnan í efnahagsmálunum, önnur en að benda á mögulegar spár um þróun verðbólgu hjá Seðlabanka Íslands þegar líður á árið? Er nýr hæstv. forsætisráðherra á þeirri skoðun að það þurfi bara ekkert að fjármagna aukin útgjöld ríkisins upp á 80 milljarða á næstu árum nema þá helst með áframhaldandi framkvæmdastoppi? Þannig hefur ríkisstjórnin talað hérna síðustu vikur og hrósað sjálfri sér fyrir að auka bara útgjöldin án þess að finna nokkra fjármögnun á móti til að vega upp á móti verðbólguáhrifum. Þannig hefði Samfylkingin aldrei gert þetta, enda höfum við haft það sem reglu að koma aldrei með útgjaldatillögur inn í þingið nema þær séu fjármagnaðar og helst gott betur á þessu verðbólguskeiði sem hefur verið á vakt ríkisstjórnarinnar. Forseti. Verkalýðshreyfingin og Samtök atvinnulífsins eiga hrós skilið fyrir sitt upplegg í kjarasamningum en aðkoma ríkisstjórnarinnar verður bara að skoðast sem óábyrg og ókláruð á meðan ekkert er komið fram um fjármögnun. Eða er hugmyndin að moka þessu bara yfir á næstu ríkisstjórn sem mun þurfa að taka til eftir ykkur? Ef það er málið þá munu kjósendur sjá um að veita þessari ríkisstjórn ráðningu

efnahagur venjulegs fólks, sem hæstv. ráðherra ætti að taka á, ekki að treysta bara á spá um framtíðina. Það hefur ekki gengið nógu vel og það dugar ekki að reyna að beina bara sjónum að orkumálum og útlendingamálum og vona að hitt gleymist. Það gleymist ekki. Forseti. Allt of mikil orka hefur farið í það hver situr í hvaða stól; fjölgun ráðherra, nýir ráðherratitlar, afsögn, endurkoma og framboð. Og svo þessi þráseta. Ég held að fólkið í landinu klóri sér bara í kollinum yfir þessu. Það horfir bara á verkefnin og það gerir kröfu um árangur eins og við í Samfylkingunni. En eftir því sem ríkisstjórnin situr lengur þá vaxa náttúrulega vandamálin og þau verkefni sem munu bíða nýrrar ríkisstjórnar að loknum næstu kosningum. Þetta hefur gengið allt of lengi og þess vegna hefur Samfylkingin gætt þess að halda því kirfilega til haga að það mun taka sinn tíma að koma Íslandi aftur á rétta braut. Það mun taka tvö kjörtímabil í öruggum skrefum. Samfylkingin hefur fyrst og fremst verið að vinna sína vinnu, undirbúningsvinnu, til að vera tilbúin til að taka við stjórnartaumunum, fáum við til þess umboð hjá þjóðinni. Í sjálfu sér sér breyta nýjustu stólaskiptin í ríkisstjórninni engu fyrir verkefni okkar í Samfylkingunni. Verkefni okkar er og verður áfram að veita fólkinu í landinu von, að sýna fram á að við getum snúið við þessari stöðu í stjórnmálunum og komið áfram mikilvægum málum, náð árangri sem fólkið í landinu finnur virkilega fyrir. Í fyrra kynntum við örugg skref í heilbrigðis- og öldrunarmálum, verklýsingu fyrir nýja ríkisstjórn til tveggja kjörtímabila, fimm þjóðarmarkmið og örugg skref í þessum mikilvægu málaflokkum. Þetta útspil var afrakstur af hátt í 40 opnum fundum með almenningi um land allt og öðru eins af fundum á vinnustöðum, með fólki á gólfinu og öðrum sérfræðingum um heilbrigðiskerfið. Síðustu mánuði höfum við síðan tekið fyrir atvinnu og samgöngur á svipaðan hátt, með skipulagðri vinnu, öflugum stýrihópi, heimsóknum í 180 fyrirtæki og opnum fundum um land allt. Í næstu viku munum við kynna nýtt útspil Samfylkingarinnar, kröfu um árangur í atvinnu- og samgöngumálum með þremur grundvallarkröfum og aðgerðum til árangurs í þessum málaflokkum. Þar er sem dæmi komið inn á orku, samgöngur, auðlindanýtingu, atvinnustefnu og rekstrarumhverfi fyrirtækja. Útspilið verður kynnt á flokksstjórnarfundi okkar á Laugarbakka þann 20. apríl og ég er viss um að ríkisstjórnin og fólkið í landinu mun veita þessum áherslum okkar athygli enda ástæða til og sama hvaðan gott kemur. Aðalatriðið, forseti, er að við hefjum aftur kraftmiklar framkvæmdir hérna sem fyrst með stefnu og forystu sem treystir sér í verkin. Við höfum breytt Samfylkingunni, fært okkur nær fólkinu í landinu og sýnt að við getum markað skýra stefnu og rifið hluti í gang. Vonin er sú að okkur verði treyst til að stjórna eftir næstu kosningar en þangað til má vona að sitjandi ríkisstjórn fái innblástur til góðra verka. Það eru nefnilega gerðar ríkar kröfur til hverrar ríkisstjórnar um árangur. Gangi ykkur vel.

Er það furða þó að manni misbjóði sú valdníðsla valdhafanna sem við höfum orðið vitni að í kjölfar þess að Katrín Jakobsdóttir, fráfarandi forsætisráðherra, ákvað að hella sér í baráttuna um Bessastaði? Virðingarleysið gagnvart ábyrgðinni sem felst í því að tróna á toppi píramídavaldsins sem ráðherra er algjört og gengur gjörsamlega fram af landsmönnum flestum. Hefði einhverjum dottið það í hug 10. október síðastliðinn þegar hæstv. ráðherra, Bjarni Benediktsson, þáverandi fjármálaráðherra, sagði af sér eftir að umboðsmaður Alþingis hafði birt álit sitt á embættisfærslum hans að hann yrði orðinn forsætisráðherra hálfu ári síðar? Við skulum ekki draga fjöður yfir það að umboðsmaður benti skýrlega á að hæstv. ráðherra Bjarni Benediktsson hefði brotið stjórnsýslulög. Er það að axla ábyrgð? Hæstv. Bjarni Benediktsson taldi sig axla ábyrgð gagnvart áliti umboðsmanns með því að færa sig yfir í utanríkisráðuneytið. Nú hálfu ári síðar hefur hann tekið við valdamesta ráðuneyti landsins, hefur skipað sjálfan sig með aðstoð sinna meðreiðarsveina forsætisráðherra þjóðarinnar. Umboðsmaður Alþingis birti álit sitt nú í upphafi árs á embættisfærslum Svandísar Svavarsdóttur, fráfarandi matvælaráðherra, þar sem hann kemst að þeirri niðurstöðu að hún hafi bæði brotið gegn meðalhófs- og lögmætisreglu stjórnsýsluréttar, sem leiðir af sér brot á 75. gr. sjálfrar stjórnarskrár lýðveldisins Íslands um atvinnufrelsi. Leiða má að því líkur að með reglugerð sinni hafi hún gert ríkissjóð bótaskyldan um milljarða króna. Hún axlar ábyrgð með því að færa sig í enn yfirgripsmeira ráðuneyti og er nú orðin innviðaráðherra. Það er löngu tímabært að æðstu valdhafar þjóðarinnar átti sig á því að völdum þeirra eru takmörk sett og að lögbrot í starfi séu tekin föstum tökum.

sem við sjáum á samfélagsmiðlum myndir af pottum og pönnum. Ég velti því fyrir mér hvort þetta séu skilaboðin sem löggjafinn vill senda út í samfélagið.

En mín myndlíking var einmitt um það að þessi viðkomandi einstaklingur sæti við sama borð og ráðherrar þjóðarinnar, þeir þyrftu einfaldlega ekki að axla ábyrgð. Þeir gætu einfaldlega brotið gildandi lög um hámarkshraða í landinu og það margfalt

Þá velti ég því fyrir mér eðli málsins samkvæmt hvort verið sé að senda okkur þau skilaboð að kannski séu fimm kjörnir stjórnmálaflokkar sem sitja í stjórnarandstöðu þess virði að við þá sé einhvern tímann talað og við fáum þá að taka þátt í því sem við erum að gera hér, að stýra landinu.

af sitjandi valdhöfum, af algerri léttúð og án þess að axla ábyrgð, og maður veltir því virkilega fyrir sér hvort það sé einhver hér sem raunverulega treystir þessari ríkisstjórn Hvernig stendur á því að það er ekki hlustað á lýðræðið núna, eina lýðræðið sem er í kjörklefanum, venjulega á fjögurra ára fresti ef allt springur ekki í loft upp þess á milli, þar sem kjósendur geta valið sér valdhafana? Það var athyglisvert að sjá hvernig þessi ríkisstjórn, sem er í rauninni núna eldgamalt vín á sömu gömlu belgjunum, réttlætti það að halda áfram sínum störfum í umboði kjósenda árið 2021 — tók reyndar átta vikur að reyna að hnoða þetta saman.

Samt sem áður var horft fram hjá því vegna þess að það var svo góður meiri hluti. Og það var greinilega nóg í kosningabaráttu Framsóknar að segja bara: Er ekki bara best að kjósa Framsókn? Þá unnu þeir stóran kosningasigur. Þannig að það þarf ekki alltaf að vera með stór fyrirheit og fögur loforð til þess að fíflast með kjósendur. En í þessu tilviki held ég að verkin muni dæma sig sjálf, verkin sem ríkisstjórnin hefur verið að mögla með síðustu sjö árin. Hún átti sína bestu tíma í Covid þegar hún gat í rauninni fleygt allri ábyrgð á hið svokallaða þríeyki. Það var þá sem henni leið best.

segir í raun og veru allt sem segja þarf um þær embættisfærslur sem eru fyrirhugaðar frá hæstv. félagsmálaráðherra, um þá aðför sem hann hefur í huga gagnvart fötluðu fólki á Íslandi í dag.

Virðulegi forseti. Þegar maður hlustar á ræður forystumanna stjórnarandstöðunnar þá gæti maður stundum fengið það á tilfinninguna að á Íslandi sé mjög erfitt að vera. Staðreyndin er auðvitað sú að Ísland er víðast í fararbroddi á öllum þeim listum þar sem mæld eru lífskjör og líðan fólks. Hér er meiri friður, meira öryggi, hreint vatn, hreint loft, hreinasta loft í Evrópu, ef ég man rétt úr síðustu fréttum, jöfn tækifæri, jafnari en víðast annars staðar. Þannig að það er mikilvægt að fara kannski aðeins yfir fleiri hliðar á málinu heldur en hér hafa verið listaðar upp í síðustu tveimur ræðum og andsvörum þar á undan. En ný ríkisstjórn sömu flokka, Framsóknar, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, tryggir áframhaldandi pólitískan og efnahagslegan stöðugleika. Hér var í ræðum kallað eftir árangri og skilvirkni. Ég held að fyrir þinginu liggi 75 stjórnarfrumvörp. Það er mikilvægt af okkar hálfu að þingið einhendi sér í það, meiri hlutinn mun alla vega vinna að því, að reyna að klára sem flest af þeim málum hér fyrir vorið, almenningi á Íslandi til heilla. Íslenskt hagkerfi er mjög dýnamískt. Hagkerfið hefur náð sér fyllilega á strik í kjölfar heimsfaraldurs og mun hraðar en óttast var í honum miðjum. Ég nefni þetta vegna þess að hér er enn talað um að eitthvað hafi gerst og verið skrýtið í fjögur ár. Það er eins og menn vilji gleyma að hér gekk yfir heimsfaraldur sem ríkissjóður tók verulega á sig og efnahagslífið. Hvort sem litið er til síðustu missera eða áratug aftur í tímann er vöxtur lífskjara hér á landi nánast með eindæmum í samanburði við nágrannalönd okkar. Nánast hvergi meðal þróaðra ríkja hefur verið viðlíka hagvöxtur eins og hér á landi undanfarin þrjú ár, 20%. Hér á landi sem og annars staðar í Evrópu eru þó blikur á lofti hvað varðar hina ýmsu áhættuþætti. Spennan í alþjóðamálum fer því miður síst minnkandi og getur sú þróun haft áhrif á íslenskt efnahagslíf og hefur haft Jarðhræringarnar á Reykjanesskaga hafa valdið miklum búsifjum, kallað á kostnaðarsöm viðbrögð stjórnvalda, fyrir utan auðvitað áföllin sem þær eru fyrir þá íbúa sem fyrir þeim verða. Þessar hamfarir eru brýn áminning um hversu mikilvægt það er að ríkissjóður sé hvenær sem er tilbúinn að bregðast við áföllum úr óvæntri átt. Þrátt fyrir þessar áskoranir árar enn sem komið er vel í íslenska þjóðarbúinu. Þensla undanfarinna ára er í rénun en efnahagsumsvif eru sterk. Þótt verðbólgan og hækkun vaxta hafi haft misjöfn áhrif á heimilin er staða þeirra heilt yfir með besta móti. Eigið fé þeirra sem eiga íbúð hefur aukist mikið og fáir eru í fjárhagserfiðleikum í sögulegum samanburði. Þrátt fyrir hækkun stýrivaxta, sem fóru úr 0,75% árið 2021 í 9,25%, sem þeir hafa verið nú um nokkurt skeið, hafa vanskil á lánum nánast ekkert aukist, sem endurspeglar hve tekjur heimilanna hafa samhliða vaxið hratt á undanförnum árum. Skuldir heimila eru með minnsta móti í hlutfalli við tekjur þeirra. Hlutfall verðtryggðra lána af útistandandi lánum er undir sögulegu meðaltali sem eykur viðnámsþrótt heimilanna gagnvart efnahagsáföllum. Ákveðinn hluti heimila er þó með íþyngjandi húsnæðiskostnað. Það er þess vegna sem við höfum verið að byggja upp hið nýja húsnæðiskerfi og ákvarðanir ríkisstjórnarinnar, m.a. í tengslum við kjarasamninga, um áframhaldandi uppbyggingu á almennum íbúðum og hlutdeildarlánafyrirkomulagið, veruleg hækkun húsnæðisbóta og ákvörðun um einskiptisvaxtabótaniðurgreiðslu koma þessum hópi sérstaklega vel. Sú mikilvæga þróun hefur einnig átt sér stað á undanförnum árum að samhliða öflugum vexti ferðaþjónustu og annarra rótgróinna atvinnugreina hefur fjölbreytt flóra hugverkagreina sótt í sig veðrið og þær eru í auknum mæli drifkraftar útflutningsvaxtar. Með öðrum orðum erum við komnir með fleiri stoðir undir öflugt dýnamískt hagkerfi. Meginmarkmiðið nú er að standa vörð um þessa sterku stöðu og stuðla að því að verðbólga geti lækkað áfram, rétt eins og hún hefur gert undanfarin ár. Áskorunin er þessi: Það er mikill kraftur í atvinnulífinu, það er hátt atvinnustig, það er lágt atvinnuleysi, en það er enn þensla á vinnumarkaði. Háir stýrivextir og of há verðbólga valda auðvitað of háum fjármögnunarkostnaði. Einkaneyslan minnkar hratt en það þarf fleira til, að fólk þarf mat og fleiri nauðþurftir. Það þarf fleira að koma til til þess að verðbólgan fari niður. Við þurfum að ná lendingu, ná því jafnvægi þar sem við verjum kaupmáttinn samhliða lækkun verðbólgu og að vextir farið niður án þess að þenslan fari af stað. Töluverður árangur hefur þegar náðst í lækkun verðbólgu sem sýnir að við erum á réttri leið. Verðbólga er nú 3% lægri en fyrir einu ári síðan. Verðbólga varð hæst 10,2% fyrir rúmlega ári en er nú 6,8%. Það er vert að benda á að það hefur gerst án þess að atvinnuleysi hafi aukist að neinu ráði. Kjarasamningarnir sem nýverið voru gerðir á almennum vinnumarkaði styðja við það að verðbólga geti lækkað áfram. Það felast mikil verðmæti í því að náðst hafi langtímakjarasamningar sem draga úr óvissu. Þá er mikilvægt að kjarasamningar starfsfólks ríkis og sveitarfélaga sem nýlega runnu út verði í takt við þá stefnu sem mörkuð hefur verið á almennum markaði, að um sé að ræða langtímasamninga sem dragi úr óvissu og styðji við lækkun verðbólgu. Aðeins þannig myndast skilyrði fyrir lækkun vaxta hér á landi. Þær aðgerðir sem hið opinbera tók á sig og hefur lagt til hjálpa einnig þeim aðilum sem enn eiga eftir að gera sína samninga. Hlutverk stjórnvalda er nú að stuðla að því að þær launahækkanir sem samið var um í kjarasamningum skili kaupmætti til launafólks. Það verður gert með því að opinber fjármálastefna styðji við lækkun verðbólgu. Í fjármálaáætlun til áranna 2025–2029, sem kynnt verður í næstu viku, birtist sú forgangsröðun ríkisstjórnarinnar með skýrum hætti. Útgjaldavexti er haldið í skefjum til að stuðla að lækkun verðbólgu og vexti kaupmáttar. Útgjöldum vegna nýrra verkefna, þar á meðal jarðhræringa í Grindavík og aðkomu stjórnvalda að gerð kjarasamninga, er mætt m.a. með aðhaldi í öðrum rekstri. En þeim verkefnum, þ.e. verkefnunum í Grindavík, þurfum við að fylgja eftir. Það er mikil vinna þar enn í gangi. Eðlilega tekur sú vinna tíma en við förum að sjá til lands í ýmsu og jafnframt getum við vonast eftir að hamförunum linni. Til að mynda má nefna að Þórkatla, eða húsauppkaupafélagið, stefnir á að taka ákvörðun um fyrstu kaup í þessari viku og þá verði hægt að greiða út í þeirri næstu. Vegna út í þeirri næstu. Vegna aukinnar óvissu á alþjóðavettvangi og aukinnar hættu á náttúruhamförum er nefnilega mikilvægt að ríkissjóður eigi borð fyrir báru til að geta brugðist við áföllum sem kunna að ríða yfir án þess að það ógni sjálfbærni skuldahlutfallsins. Ég vil að lokum segja hér í þessari umræðu að sú ákvörðun ríkisstjórnarflokkanna að halda áfram byggir á því að við ætlum að klára þau verkefni sem við erum með á borðinu, 75 mál hér fyrir þinginu þetta vorið. Ég kalla eftir samvinnu við ykkur öll hér í þinginu til að geta lokið þeim. Það er verkefnið okkar. Við setjumst yfir það: Er hægt að bæta mál, er hægt að finna fram lausnir sem fleiri geta sætt sig við sem við teljum að gagnist betur íslensku hagkerfi, íslenskum almenningi, heimilum og fyrirtækjum? Það er verkefnið okkar og þess vegna er skynsamlegt að við höldum þessu verkefni áfram út kjörtímabilið. Forseti. Þegar ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur var mynduð haustið 2017 var yfirlýst markmið hennar að koma á pólitískum stöðugleika og efla traust á stjórnmálum. Þannig réttlætti þessi meinti róttæki vinstri og græni flokkur að leiða Sjálfstæðisflokkinn aftur til valda þrátt fyrir að spillingarmál honum tengd hafi orðið síðustu tveimur ríkisstjórnum þar á undan að falli. Stöðugleikinn margumræddi virtist þó helst felast í því að klára kjörtímabilið sama hvað á dyndi, burt séð frá því hvort einhverjum raunverulegum árangri yrði náð. Stjórnarsamstarfið var af mörgum álitið svik við kjósendur VG sem síst af öllu kusu þau til að gegna hlutverki öndunarvélar fyrir aðframkomið valdakerfi helmingaskiptastjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Réttlætingin þá, rétt eins og þegar sama ríkisstjórn endurnýjaði samstarf sitt árið 2021, var sú að það skipti máli hver stjórnar, að það skipti máli að VG leiddi þessa ríkisstjórn og að konan, sósíalistinn Katrín Jakobsdóttir, væri einmitt sú sem leiddi hana. þegar Katrín Jakobsdóttir hefur skilað Bjarna Benediktssyni lyklunum að Stjórnarráðinu og gengið frá borði, hver er réttlætingin nú? Forseti. Formaður Framsóknarflokksins og nýskipaður hæstv. fjármálaráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson, lýsti meintum árangri ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur með eftirfarandi hætti í gær, með leyfi forseta: „Fyrir utan það að skapa hinn margeftirsótta og þráða pólitíska stöðugleika sem við gerðum þá þegar árið 2017 og höfum viðhaldið, þá hefur verið meira og minna efnahagslegur stöðugleiki þó að vissulega séu áskoranir fólgnar í þeirri verðbólgu sem verið hefur undanfarin misseri.“ Hann er nú meiri brandarakarlinn, hæstv. fjármálaráðherra. Eða kannski telst það efnahagslegur stöðugleiki að verðbólgan sé stöðugt alvarlegt vandamál. Kannski telst það efnahagslegur stöðugleiki að verð á húsnæði hafi hækkað stöðugt síðan 2020, um heil 29% á landsvísu og enn meira á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Kannski telst það efnahagslegur stöðugleiki að vextir hafi hækkað stöðugt frá síðustu kosningum, ekki nema það teljist efnahagslegur stöðugleiki að vaxtagjöld ríkisins séu hlutfallslega þau næsthæstu í Evrópu allri og hafa verið lengi. Það er auðvitað grátbroslegt, virðulegi forseti, að forystumenn þessarar ríkisstjórnar séu sammála um að einmitt þetta sé efnahagslegur stöðugleiki. Svo er það pólitíski stöðugleikinn sem við erum svo stolt af. Forsætisráðherra sagði rétt í þessu að framtakssemi fólks þrífist best í pólitískum stöðugleika. Ég er sammála ráðherranum. En pólitíski stöðugleikinn er samt ekki meiri en svo að annan hvern mánuð þurfum við að þola raunveruleikasjónvarpið „Heldur ríkisstjórnin velli?“. Við fylgdumst með þeim taka hópefli á Þingvöllum í kjölfar afsagnar þáverandi fjármálaráðherra, fyrrverandi utanríkisráðherra og núverandi forsætisráðherra, og tilkynna okkur svo við hátíðlega athöfn að þeim fyndist réttast fyrir stöðugleikann að ætla ekki að hætta saman þó að það væri eiginlega ekkert gaman saman lengur. Örfáum vikum síðar sáum við þau svo skjálfa á beinunum þegar útlit var fyrir að greiða ætti atkvæði um vantrauststillögu á hendur þáverandi matvælaráðherra og núverandi innviðaráðherra vegna þess að annar hver maður í Sjálfstæðisflokknum vildi endilega velta ráðherra í eigin ríkisstjórn úr stóli. Dramað náði síðan nýjum hæðum þegar leiðtogi ríkisstjórnarinnar sagði upp og gekk út úr stjórnarsamstarfinu sem hún leiddi flokk sinn inn í fyrir að verða sjö árum síðan. Leiðtoginn sem stöðugt hamraði á því að það skipti máli hver stjórnaði, nefnilega hún, labbaði út.

Auðvitað er það brandari, virðulegi forseti, að hér hafi ríkt efnahagslegur og pólitískur stöðugleiki í tíð þessara ríkisstjórna. Forseti. Fátt er svo með öllu illt að það boði ekki eitthvað gott. Það er gott að til stendur að klára samgöngusáttmálann og þar með fjármögnun á borgarlínu þó að óttast megi að unnin verði skemmdarverk á þeim áætlunum Vinstri grænna eins og öðrum grænum loforðum þess flokks. Þá er gott að enn stendur til að fjármagna og leiða í lög breytingar á örorkulífeyriskerfinu sem lengi hefur verið beðið eftir. Og loks er gott að Sjálfstæðisflokkurinn er farinn úr fjármálaráðuneytinu. Flokkur sem stýrist af úreltum thatcherisma og nýfrjálshyggjukreddum sem löngu hafa verið afsannaðar á ekki heima í fjármálaráðuneytinu og því er vel að það mikilvæga embætti færist til annars flokks.

Nýsleginn forsætisráðherra, virðulegi forseti, var ægilega hneykslaður á því að við í stjórnarandstöðunni vildum ræða um traust fólks í landinu gagnvart honum frekar en málefnin. Því ber að svara að auðvitað skiptir traust á stjórnvöldum gríðarlega miklu máli gagnvart því hvort stjórnvöld nái árangri. Það hlýtur hverjum forsætisráðherra með sómakennd að vera hjartans mál að hann njóti trausts í embætti.

Virðulegi forseti. Ríkisstjórnarflokkarnir þrír hafa sammælst um áframhaldandi samstarf sín á milli. Að baki stjórninni er traustur þingmeirihluti sem starfar eftir sama stjórnarsáttmála og áður. Unnið verður eftir sömu leiðarstefjum og ríkisstjórnin lagði upp með í byrjun: Efnahagslegar og félagslegar framfarir, vernd umhverfis og náttúru, kraftmikil verðmætasköpun, jafnrétti kynjanna og jafnvægi milli byggða og kynslóða. Við tökumst á við allar áskoranir með hag almennings að leiðarljósi. Virðulegi forseti. Erindi þessarar ríkisstjórnar er sem fyrr skýrt. Við ætlum að halda áfram uppbyggingu þar sem öll í samfélaginu eru þátttakendur og þar sem við jöfnum kjörin og tryggjum mannréttindi allra hópa og tryggjum líka stjórnfestu. Efnahagsmálin verða áfram í forgrunni. Á næstu misserum munum við senn sjá árangur af kjarasamningum og baráttunni gegn verðbólgu og háum vöxtum. Lækkun vaxta er eitt brýnasta hagsmunamál almennings í landinu og við munum áfram vinna að því að bæta lífskjör þeirra sem verst standa og leggja áherslu á að jafna aðstæður og tækifæri fólks í samfélaginu. Það er því mikilvægt að koma nýsamþykktum stuðningsaðgerðum stjórnvalda við kjarasamninga til framkvæmdar hið fyrsta. Þar eru undir mjög mikilvæg mál sem munu styðja við barnafjölskyldur og lágtekjuhópa á næstu árum, svo sem auknar húsnæðisbætur, innspýting í stofnframlög í almenna húsnæðiskerfinu, barnabætur og hækkun þaks í fæðingarorlofi. Mig langar svo að nefna sérstaklega ókeypis skólamáltíðir sem munu draga úr fátækt barna og hafa verið stórt baráttumál okkar Vinstri grænna í langan tíma. Aðkoma ríkisstjórnarinnar mun skila okkur betra, jafnara og réttlátara samfélagi. Virðulegi forseti. Stærsta áhersla mín sem félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur verið að skapa samfélag þar sem er pláss fyrir okkur öll, þar sem við erum öll með. Við Vinstri græn viljum skapa samfélag þar sem við hvetjum til aukinnar þátttöku allra þjóðfélagshópa. Mannréttindi fatlaðs fólks, bætt kjör þess og aukin tækifæri til mennta og atvinnu hafa verið og verða áfram helstu baráttumál mín sem félags- og vinnumarkaðsráðherra. Þar er heildarendurskoðun örorkulífeyriskerfisins lykilatriði. Í stuttu máli felast breytingarnar í því að við erum að hverfa frá ógagnsæju og flóknu kerfi yfir í einfaldara, sanngjarnara og framsæknara kerfi. Verði frumvarpið að lögum munum við bæta sérstaklega kjör þeirra örorkulífeyrisþega sem einungis fá greiðslur frá ríkinu og þeirra sem eru með lágar tekjur umfram þær sem koma frá Tryggingastofnun. Með öðrum orðum: Hagur þeirra sem minnst hafa eykst. Réttlátar umbætur í örorkulífeyriskerfinu munu verða stærsta skref í seinni tíð til að draga úr fátækt á meðal örorkulífeyrisþega og ég vona svo sannarlega að við sjáum þær verða að veruleika hér í vor. Virðulegi forseti. Ríkisstjórnin mun taka utan um málaflokka innflytjenda og útlendinga í samræmi við heildarsýn í málaflokknum sem kynnt var nýverið. Heildarsýnin byggir á mannúð, virðingu og samþættingu kerfa. Nú verður horft á allan ferilinn, frá því að umsækjandi um alþjóðlega vernd kemur til landsins, nú eða innflytjandi sem hingað flyst, og þangað til viðkomandi hefur náð rótfestu í samfélaginu. Þannig tryggjum við jafnt, opið og fjölbreytt samfélag. Við Vinstri græn höfum lagt ríka áherslu á að við séum að horfa til inngildingar innflytjenda þar sem fólk fær jöfn tækifæri. Við viljum ekki sjá stéttskiptingu verða til með ójöfnum tækifærum í íslensku samfélagi en það er þó þróunin í dag og þá þróun þarf að stoppa. Þeirri þróun verður að snúa við. Þessi ríkisstjórn ætlar að stíga markviss skref í þá átt það sem eftir lifir kjörtímabilsins. Virðulegi forseti. Við áætlum að ráðast í heildarendurskoðun á útlendingalöggjöfinni frá árinu 2016. Fyrirhugaðar aðgerðir í heildarsýninni sem ég nefndi hér áðan ganga m.a. út frá því að tryggja líka betur að verndarkerfi nýtist þeim sem eru í brýnustu neyðinni og forgangsraða í þágu þess að taka á móti fólki úr flóttamannabúðum sem er í viðkvæmustu stöðunni, t.d. hinsegin fólki, einstæðum konum og börnum þeirra. Í félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu er nú unnið að fyrstu heildstæðu stefnumótun í málefnum innflytjenda og flóttafólks sem verður grundvöllur að löggjöf um móttöku og inngildingu í íslensku samfélagi. Sú vinna hefur farið fram í samráði við innflytjendur um allt land og þar að auki verður markvisst unnið að því að viðurkenna og nýta betur reynslu, þekkingu og menntun innflytjenda. Það er gott, bæði fyrir samfélagið og einstaklingana sjálfa. Virðulegi forseti. Málefni Grindavíkur verða áfram í brennidepli en ríkisstjórnin hefur ráðist í aðgerðir til að tryggja örugga framtíð fyrir Grindvíkinga. Ríkisstjórnin hefur skapað forsendur fyrir Grindvíkinga til að koma sér upp öruggu heimili á eigin forsendum með því að gefa kost á að leysa út þá fjármuni sem bundnir eru í íbúðarhúsnæði auk þess að grípa til aðgerða til að tryggja framboð á íbúðarhúsnæði. Þá er líka vert að nefna stuðning við launagreiðslur þeirra sem ekki geta sótt vinnu í Grindavík vegna náttúruhamfaranna. En hér bíða frekari áskoranir og þær áskoranir munum við leysa í sameiningu líkt og við höfum gert hér áður. Virðulegi forseti. Við Vinstri græn tökum nú við innviðaráðuneytinu en Svandís Svavarsdóttir er nýr innviðaráðherra. Með þessu breikkum við aðkomu okkar að mikilvægum áherslumálum vinstra fólks og mikilvægum áherslumálum umhverfisverndarsinna. Í fyrsta lagi þýðir þetta að húsnæðismál eru nú undir stjórn okkar og það skapar tækifæri til að efla félagslegar áherslur með það að markmiði að tryggja lágtekjuhópum þak yfir höfuðið á mannsæmandi verði. Hér vil ég m.a. horfa til húsnæðismála fatlaðs fólks en þar þarf á grettistaki að halda í samvinnu við sveitarfélögin. Hitt áherslumál okkar Vinstri grænna, sem við fáum nú tækifæri til að vinna ötullegar að, eru umhverfismálin að auki við matvælaráðuneytið sem nú er stýrt af nýjum ráðherra, Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur. Þar eru svo sannarlega tækifæri til að ná árangri í loftslagsmálum og liggja þau á sviði landbúnaðar, sjávarútvegs og landnýtingar. Þá förum við nú einnig með samgöngumál og þar munum við auðvitað horfa til orkuskipta í þágu samgangna, klára uppfærslu samgöngusáttmálans og setja fullan kraft í borgarlínuna. Þá skapast tækifæri til að standa frekari vörð um náttúruna í gegnum skipulagsmál sem hýst eru í innviðaráðuneytinu þótt vissulega megi gera ferla skilvirkari. Ríkisstjórnin mun hér eftir sem hingað til leggja áherslu á að náttúruverndarsjónarmið verði ávallt höfð að leiðarljósi við sjálfbæra nýtingu orkuauðlinda og faglegir ferlar virtir. Rammaáætlun er auðvitað leiðarljós okkar þar, hér eftir sem hingað til. Þá vil ég nefna að í matvælaráðuneytinu eru einnig brýn náttúruverndarverkefni. Ekki síst skiptir þar máli að klára frumvarp um lagareldi sem brátt verður mælt fyrir hér á Alþingi, en þar er í fyrsta skipti af alvöru lögð til skilyrði til aukinnar verðmætasköpunar með sjálfbæra nýtingu og vistkerfisnálgun að leiðarljósi. Er þar ekki síst mikilvægt að vernda villta laxastofna og þróa laxeldi í sjó með þeim hætti að villtum laxastofnum stafi ekki hætta af. Virðulegi forseti. Hér að lokum vil ég gera málefni hinsegin fólks að umtalsefni. Alþingi samþykkti frumvarp Katrínar Jakobsdóttur, fyrrverandi forsætisráðherra, um kynrænt sjálfræði árið 2019 og var þar um afar stórt skref í réttindabaráttunni að ræða. En líkt og alþjóð veit hefur átt sér bakslag í viðhorfum til hinsegin fólks á undanförnum misserum, bæði hérlendis og erlendis, og við það verður ekki unað. Stjórnvöld og almenningur verða að stíga inn af krafti. Við stjórnmálamenn þurfum að draga línu í sandinn og leiða með góðu fordæmi. Ég vil í þessu samhengi nefna mikilvægi þess að klára frumvarp um stofnun mannréttindastofnunar sem nú liggur fyrir þinginu. Hlutverk Mannréttindastofnunar Íslands verður að efla og vernda mannréttindi á öllum sviðum samfélagsins og ég bind vonir við að það frumvarp verði klárað nú í vor. Virðulegi forseti. Vinstri græn hafa afl, úthald, vilja og pólitíska snerpu til að leysa flóknustu mál í góðri samstöðu. Það sýnum við aftur núna. Það skiptir máli fyrir þjóðina í veigamiklum ákvörðunum nú á seinni hluta kjörtímabilsins að við klárum þau mikilvægu mál sem við hófum. Hér eftir sem hingað til verður Vinstrihreyfingin – grænt framboð hreyfiafl mikilvægra breytinga í þágu umhverfis og náttúru, kynjasjónarmiða, félagslegra gilda og friðar með þátttöku sinni í ríkisstjórn, breytinga í þágu almennings. — Ég hlakka til að vinna áfram fyrir fólkið í landinu.

Virðulegi forseti. Það var dálítið táknrænt að það snjóaði í gær á sama tíma og ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar var kynnt og það má kannski segja að bæði snjókoman og og innkoman hafi ekkert verið sérstaklega umbeðin hjá þjóðinni, en veðrið var vissulega táknrænt, fannst mér. Ég hef verið að benda á það að þrír fjármálaráðherrar á sex mánuðum er ekki akkúrat það sem þjóðin þarf á þessum tímum en við heyrðum það áðan hjá forsætisráðherra að honum fannst það algjört aukaatriði að það væri verið að skipta um stóla. Samt tókuð þið mjög langan tíma í að skipta um þessa stóla. Mér finnst það hins vegar vera skýr skilaboð um ákveðinn glundroða, stjórnleysi og stefnuleysi að við fáum þrjá fjármálaráðherra á þessum skamma tíma. Þetta er ekki leiðin sem fullvissar fólk, heimilin í landinu sem eru að berjast af krafti gegn þessu álagi og ofurvextir innan

Framsóknarflokkurinn, og ég óska honum til hamingju með það, að spreyta sig loksins á ríkisfjármálunum í fyrsta sinn, skilst mér, í 45 ár. Við skulum hafa það í huga að feitustu kosningaloforðin fyrir síðustu kosningar komu frá Framsókn þannig að þetta klingir hjá mér

íslensku samfélagi og ekki síst íslenskum almenningi. Þetta var þeirra arfleifð þegar kom að ríkiskassanum þá og það er kannski ekki furða að þau hafi ekki fengið að spreyta sig síðan. En ég vil hins vegar óska þeim velfarnaðar, við þurfum á því að halda, að ég verði að segja að fyrstu yfirlýsingar ráðherra Framsóknarflokksins í fjármálaráðuneytinu er ekki beint traustvekjandi. Það á ekki að ljá

að heyra ákveðinn ágreining, ákveðinn núning á milli flokka af því að það er ekki talað skýrt. Það eina sem við fengum að heyra, og við í Viðreisn fögnum, var að það á ekki að mæta þessu með hærri sköttum

Við heyrum það þegar við ferðumst um landið og tölum við bændur að þeir eru fyrst og fremst að sligast undan fjármagnskostnaði. Af þeim 12 milljörðum sem þeir telja að þeir þurfi inn í kerfið eru 5 milljarðar út af álagi fjármagnskostnaðar út af íslensku krónunni.

4%. Ég vona það svo innilega og við eigum öll að vinna að því og við í Viðreisn munum styðja ríkisstjórnina í þá veru. En ég óttast að það raungerist sem fjármálamarkaðurinn hefur m.a. verið að reikna með og vara við, að það verði raunvaxtahækkun á næsta ári. Það eru vond skilaboð fyrir íslensk heimili sem eru nákvæmlega að sligast undan vöxtum að það verði líklega raunvaxtahækkun. Þetta er spá sem fjármálamarkaðurinn er að setja fram og ég vona að hún verði ekki að veruleika en það stefnir í

út frá hugsjónum, út frá hugmyndafræði, ef það er eitthvað eftir af henni reyndar, til þess að vera áfram í þessari ríkisstjórn. Auðvitað spyrjum við okkur þegar við heyrum að það eigi að lækka vexti og verðbólgu. Það er samt þannig að Seðlabankinn gat ekki lækkað vexti því að ríkisstjórnin var ekki búin að standa sig í aðhaldi eða sýna fram á stefnufestu í ríkisfjármálunum. Nú á líka að ná stjórn á landamærunum og það á að sækja miklu meiri græna orku fyrir byggðir og atvinnulíf í landinu. Fínt. Ég ætla að styðja þetta en þá segi ég bara: Velkominn til leiks, kæri Sjálfstæðisflokkur, sem er búinn að stýra þessu í 11 ár, þessum málaflokkum í 11 ár. Allt í einu núna á að fara að gera eitthvað. Þá spyr ég: Eru þið svo ómakleg að segja að Katrín Jakobsdóttir hafi verið fyrirstaðan í einhverjum framförum á þessum vettvangi? Er það svarið? Hvert er svarið í þessu? Eða er það kannski af því að Framsóknarflokkurinn er kominn í fjármálaráðuneytið? Gleymum því ekki: 11 ár við stjórn þessara mála og það er verið að gefa út yfirlýsingu núna um að nú eigi að ná tökum á þessu. Þetta er ekki smart. Það er ekki festa í þessu.

Þetta skiptir máli af því að það mun reyna núna strax á matvælaráðherra gagnvart eigin ráðuneyti, hans eigin ráðuneyti er svolítið að skamma gamla þingmanninn, Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur,

Við viljum styðja við bændur. Við viljum gera allt til þess að þeir geti staðið sjálfir hnarreistir og flottir í sínum mikilvægu störfum fyrir land og þjóð

og ekki láta sínar ákvarðanir miðast við það hvernig lundernið er hverju sinni í Sjálfstæðisflokknum eða Framsóknarflokknum. Muna: Almannahagsmunir framar sérhagsmunum. Það verður okkar leiðarstef í Viðreisn þegar við veitum þessari ríkisstjórn aðhald og mér sýnist á fyrstu skrefunum að ekki veiti nú af.

Ég ítreka hamingjuóskir til nýskipaðs forsætisráðherra en velti fyrir mér hversu dýru verði sá stóll var keyptur. Til hvers var þessi ríkisstjórn mynduð? Því að á undanförnum árum höfum við margoft heyrt viðvaranir, aðvaranir hv. þingmanna, ekki hvað síst Sjálfstæðisflokksins, um að þeir ætluðu ekki að láta bjóða sér meira af þessu sem hefur verið í gangi hér undanfarin ár með þessu stjórnarsamstarfi og nú væri komið að ögurstund. Ögurstundirnar komu og fóru án þess að brugðist væri við. En nú kemur bara á daginn að þetta er það sem þessir flokkar vilja, þetta er það sem Sjálfstæðisflokkurinn vill, að vera í þessu stjórnarsamstarfi með þessum flokkum og með þessa stefnu. Nema þetta snúist bara um ótta, nema þetta sé bara hræðslan við kosningar því að þetta er að því er virðist fyrst og fremst hræðslubandalag sem hér hefur orðið til með nýrri ríkisstjórn, bandalag þeirra sem óttast það meira en nokkuð annað að fara í kosningar. Sjálfstæðisflokkurinn og ekki hvað síst nýskipaður hæstv. forsætisráðherra lögðu áherslu á það á síðustu dögum þegar verið var að ræða um myndun þessarar stjórnar að það þyrfti að taka á þremur stórum málum. Það væru útlendingamálin eða innflytjendamál, það væru orkumálin og fjármál ríkisins. Auðvitað varð maður glaður að sjá þennan nýkviknaða áhuga Sjálfstæðisflokksins á þessum málaflokkum sem hann hefur nú farið með nánast óslitið í áratug meira og minna, en lýsti nú áhyggjum af stöðunni í þessum málaflokkum. En hver er raunin? Hver er niðurstaðan eftir þessa stjórnarmyndun? Ja, í orkumálum reyndar segist hæstv. forsætisráðherra vilja að orkuframleiðslan verði aukin á kjörtímabilinu.

að það verði nokkuð farið af stað hvað það varðar í lok þessa kjörtímabils, enda hefur Vinstrihreyfingin – grænt framboð ekkert verið sérstaklega spennt fyrir orku almennt, hvorki grænni orku né annars konar orku og aukningu í framleiðslu hennar. Svo eru það útlendingamálin og hér heyrðum við bara áðan hæstv. félagsmálaráðherra lýsa því hver niðurstaðan hefði orðið í þeim málaflokki.

Sá sáttmáli var nokkrar blaðsíður, fyrst og fremst af óskalista Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í útlendingamálum og einhver froða þar á milli. En Sjálfstæðisflokkurinn átti að fá að klára litla útlendingamálið sitt nr. sem hann er með hér fast einhvers staðar í þinginu. Það leið hins vegar ekkert á löngu á sínum tíma áður en

það væri þeim ekkert endilega skapi að klára þetta litla útlendingamál Sjálfstæðisflokksins á þann hátt sem lagt var upp með, menn hefðu sett fyrirvara við það. Og enn er þetta mál í óvissu

Það er með öðrum orðum ljóst að stjórnin er ekki að fara að ná tökum á þessum gríðarlega stóra og aðkallandi og erfiða málaflokki. Hvað með fjármál ríkisins,

hann hefur engan sérstakan áhuga á aðhaldi eða að ráðast í einhvern sparnað. Þar fóru ríkisfjármálin og þar með verður verðbólgan auðvitað áfram sú sem hún hefur verið, en hún er nú líklega sú hæsta í Evrópu og hækkaði í síðasta mánuði á Íslandi á meðan hún lækkaði víðast hvar annars staðar vegna þess að íslenska ríkisstjórnin, þessi gamla og að því er virðist sú nýja líka núna, hefur slegið öll met í útgjöldum ríkissjóðs og mesta furðan er auðvitað að landsmenn hafa ekki fengið neitt fyrir. Hvað hefur batnað, hvað hefur breyst við öll þessi útgjöld? Það er ekki auðvelt að koma auga á það. Maður hlýtur þá að spyrja sig: Til hvers er þessi ríkisstjórn mynduð? Ekki um neitt þessara þriggja stóru mála sem lágu til grundvallar og voru mest aðkallandi að mati nýskipaðs hæstv. forsætisráðherra,

Til hvers er þá þessi ríkisstjórn mynduð? Hún er ekki mynduð um neitt annað en ótta, hræðsluna við kosningar núna. Hún er mynduð um ótta en kannski líka smávon, ekki von um að það takist betur til við stjórn landsins, það er ekki búið að kynna neitt slíkt. Nei, kannski von um eitthvert kraftaverk sem þeir vita ekki hvert verður og ætla ekkert sjálf að hafa neitt með að gera, en von um að það gerist eitthvað sem verði til þess að þessir flokkar fái aukinn stuðning og geti haldið áfram

Hvernig kynnti svo hv. þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins þessa nýju ríkisstjórn núna? Þetta væri stjórnarsamstarf í breiðu samhengi. Áður höfðum við ríkisstjórn með breiða skírskotun. Nú höfum við stjórnarsamstarf í breiðu samhengi. Innihaldið er ekkert. Menn finna bara upp einhverja merkimiða til að réttlæta veru sína í ríkisstjórn og jafnvel þegar þeir koma sjálfir auga á hver stóru óleystu viðfangsefnin og þau mest aðkallandi eru og mynda ríkisstjórn að sögn um þau mál þá treysta þeir sér ekki til að koma með lausnina. Í staðinn horfum við upp á bakslag; bakslag í útlendingamálum, bakslag líklega í orkumálum. Við vitum ekki hvað stendur til þar en ég óttast bakslag og ég óttast bakslag í ríkisfjármálunum þegar sá flokkur sem hefur kannski verið einna ákafastur í ríkisútgjöldunum er tekinn við stjórn þess ráðuneytis eftir ríkisstjórn óttans. Þetta er hræðslubandalag sem því miður mun líklega leiða yfir okkur bakslag.

ný ríkisstjórn undir forystu Bjarna Benediktssonar, hefur skuldbundið sig til að ná árangri í lykilmálum eins og ríkisfjármálum, orkuvinnslu, öryggis- og varnarmálum og málefnum hælisleitenda. Sú ríkisstjórn sem starfað hefur í tæp sjö ár hefur tekist á við ótal ytri áskoranir sem við þekkjum öll. Það hefur verið krefjandi en í meginatriðum tekist. Þar nægir að nefna að viðsnúningurinn í efnahagsmálum hefur verið mun hraðari en nokkur þorði að vona. Sterkur efnahagur er grunnurinn að öllu því sem skiptir máli fyrir samfélag sem vill geta boðið upp á lífskjör eins og þau gerast best. Þetta vitum við og þess vegna skiptir þetta máli fyrir okkur öll. Þrátt fyrir að samsetning hagkerfisins hafi verið einstaklega berskjölduð fyrir afleiðingum heimsfaraldursins hefur hagvöxtur á mann frá árinu 2019 verið í meðallagi á Norðurlöndunum sem er frábær árangur í ljósi aðstæðna. Hagvöxtur árið 2022 var sá mesti í um hálfa öld. Eins og eðlilegt er þegar þrír ólíkir flokkar koma saman þá þarf útsjónarsemi og þolinmæði til að leysa úr málum farsællega fyrir land og þjóð, nokkuð sem á nú reyndar við hvort sem flokkarnir eru þeir þrír sem mynda þessa ríkisstjórn eða aðrir þrír eða fleiri. Við ætlum að halda áfram því verkefni og verkefnin eru næg og ærin. Allt sem við gerum er háð því að halda tökum á efnahags- og ríkisfjármálunum. Þetta er augljóst og sem fyrr segir hefur gengið miklu betur en nokkur þorði að vona. Hér er fullt atvinnustig sem er langt í frá sjálfsagt og þau vandamál sem við eigum við eru að vissu leyti afleiðing af því að hér gengur vel. Þar má nefna of mikla verðbólgu, háa vexti og hækkun húsnæðiskostnaðar þrátt fyrir metuppbyggingu, enda hefur fólksfjölgun hér á landi verið sú mesta í allri okkar heimsálfu síðastliðin ár. Við þurfum að byggja áfram undir stoðir verðmætasköpunar til lengri tíma en verkefnið núna er að ná niður verðbólgu. Gerð kjarasamninga á almennum vinnumarkaði og aðgerðir stjórnvalda í þágu þeirra eru gríðarlega mikilvægur áfangi í þeirri vinnu. Sá árangur er samfélaginu öllu mjög verðmætur. Áframhaldandi framfarir í ríkisfjármálum eru ekki síður mikilvægar og í þeirri fjármálaáætlun sem ríkisstjórnin hefur samþykkt og verður að vonum kynnt á næstu dögum eru hagræðingar og áætlanir um að spara fyrir aðgerðum kjarasamninga í fyrsta forgangi. Það þýðir að við höfum þurft að forgangsraða og já, það var krefjandi vinna en það var eðlileg krafa og ætti að vera í fyrsta forgangi alltaf. Í ljósi aðstæðna eða nánar tiltekið lakari efnahagshorfa til skamms tíma, mikils kostnaðar vegna jarðhræringa í Grindavík og kostnaðarsamra kjarasamninga auk ýmissa annarra áskoranna er ég sátt við þá fjármálaáætlun sem unnin var á minni vakt í því ráðuneyti sem ég hef nú kvatt. Þar verður forgangsraðað á útgjaldahliðinni. Þessari stöðu verður ekki mætt með nýjum skattahækkunum. Henni verður ekki mætt með því að taka meira af skattgreiðendum heldur með eðlilegri kröfu sem við gerum á okkur sjálf, að fara betur með almannafé. Síðan er það auðvitað þannig að þegar vel gengur í efnahagslífinu þá skilar það sér að sjálfsögðu í jákvæðum áhrifum á ríkissjóð. Þess vegna skiptir máli að hafa augun í sífellu á verðmætasköpun, samkeppnishæfni og skilvirku regluverki til þess einmitt að geta staðið undir því velferðarkerfi sem við viljum öll geta gert. Ríkisstjórnin leggur áherslu á frekari orkuöflun, enda þarf það ef við ætlum að byggja landið áfram upp og ná árangri í orkuskiptum. Við ætlum að setja það í forgang að búa þannig um hnútana að hér getum við áfram sótt fram með næga græna orku. Við búum jú á grænu batteríi og það er skynsamlegt, eðlilegt og rétt

Ólögmætt og tilefnislaust landvinningastríð Rússlands, fastaríkis í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, gegn nágrönnum sínum í Evrópu er alvarlegasta aðför að alþjóðalögum sem gerð hefur verið frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar. Það er algerlega skýrt að framganga Rússlands í Úkraínu og fyrirætlanir stjórnvalda þar fela í sér ógn sem nær langt út fyrir núverandi stríðsátök og fela í sér djúpstæða ógn við frið, frelsi og farsæld um heim allan, þar á meðal okkur sjálf og í þeim ríkjum sem við lítum á sem nánustu vini og bandamenn. Ef Rússland er ekki stöðvað er hætta á að fleiri ríki falli undir kúgunarvald eða yfirráð Kremlarvaldsins. Nú þegar allsherjarinnrás Rússlands í Úkraínu hefur staðið í ríflega tvö ár og ekkert lát er á hernaðaruppbyggingu Rússa er ljóst að staðan á sviði varnar- og öryggismála er gjörbreytt til langrar framtíðar. Þessu gera öll aðildarríki Atlantshafsbandalagsins sér grein fyrir og hafa brugðist við, bæði hvert og eitt og í sameiningu. Ísland á eins og önnur bandalagsríki að styðja dyggilega við varnarbaráttu úkraínsku þjóðarinnar og í framhaldinu við uppbyggingar-og mannúðarstarf. Þingsályktunartillagan sem liggur fyrir Alþingi sendir skýr skilaboð um langtímastuðning til Úkraínu, þvert á allar pólitískar hreyfingar eða þreifingar hér á Íslandi. Enginn er eyland, ekki einu sinni eyja eins og Ísland. Ísland er einungis eyland í landfræðilegum skilningi en við erum það ekki þegar kemur að skuldbindingum bandalagsríkja til að verja landið né erum við ónæm fyrir því sem er að gerast í kringum okkur. Ísland er mikilvægur hlekkur í varnarkeðju bandalagsins. Það hefur ekki breyst og það mun ekki breytast. Við megum þó aldrei gleyma því að varnarskuldbindingar eru tvíhliða. Við getum ekki skorast undan eigin ábyrgð. Við eigum ekki að skorast undan eigin ábyrgð og við munum ekki gera það á minni vakt í

Hér talaði formaður Vinstri grænna um inngildingu og að hér væri að koma stefna í útlendingamálum sem væri bara í samræmi við kjarna flokksins. En hæstv. forsætisráðherra talaði með allt öðrum hætti, hér væri verið að færa reglur í átt við það sem gerðist á Norðurlöndunum. Við erum hér með ríkisstjórn, ekki nýja heldur sama grautinn í sömu skálinni. Það er aðeins búið að hræra í henni, það hefur eitthvað slest upp úr henni og annað fyrir tilviljun úr Vinstri grænum slest í hana. Flestir landsmenn og jafnvel innvígðir Sjálfstæðismenn sjá það að við þessar hræringar í skálinni, þessum gamla grauti, þá hefur hann ekki skánað. Hann er kominn yfir síðasta söludag. Það kom svo skýrt fram í umræðunni hér í dag. Hann er nánast að verða orðinn óhæfur til neyslu fyrir þá sjálfa, enda sér maður hér á sætaskipaninni að þeir haldast varla hér inni við hliðina á hver öðrum.

og sumir vilja segja óhæfra stjórnmálamanna. Það blasir nú eiginlega við. En í stað þess að við séum hér að brosa að vinaþjóðinni ættum við kannski að líta á okkar eigið hlutskipti, líta í eigin barm. Við blasir blasir verklaus formaður Framsóknarflokksins sem skilur eftir húsnæðismálin í sætum graut. Hann er að fá upphefð, hann er að færast í fjármálaráðuneytið. Á almenningur eitthvað að fagna því sérstaklega? Eiga Grindvíkingar eitthvað að fagna því? Ég get ekki séð það. Við blasir fyrrverandi hæstv. matvælaráðherra sem gerði nú ekki margt í sínu fyrra starfi nema þá að þjóna stórútgerðinni þau ár sem hún sat í matvælaráðuneytinu og fór lítið ef nokkuð eftir stefnu eigin flokks.

Á almenningur eitthvað að fagna því, frú forseti? Er það eitthvað glæsilegt? Við blasir að vafasamasti og umdeildasti stjórnmálamaður landsins er orðinn yfirmaður stjórnsýslunnar í landinu.

Það held ég alls ekki. Það er augljóst að svo er bara alls ekki. Þetta er bara eins og hver annar lélegur brandari að flokkur sem segist vera róttækur umbótaflokkur

er nánast allt kerfið komið af stað í að rannsaka það. Helstu eftirlitsstofnanir ríkisins eru nú komnar í skýrslugerðir um verkin. Þá nægir að nefna hér Lindarhvol, Íslandsbanka, Borgun og fleira og fleira. að það sem er að gerast, að hæstv. forsætisráðherra sé hér í skjóli róttæks umbótaflokks, er hryllilegur brandari, svolítið á kostnað þjóðarinnar.

Það er nefnilega svo að þetta eru ekki góð skilaboð út í samfélagið sem við erum að senda hér, æðstu ráðamenn þjóðarinnar, að þeir þurfi ekki að sæta ábyrgð. Þeir geta hér verið með hvert málið umdeildara á eftir öðru, og hvað gerist? Jú, þeir jafnvel færast ofar í metorðastigann. Þetta ástand er óþolandi. Ég vil bara ítreka það sem ég sagði hér: Þessi ríkisstjórn er komin yfir síðasta söludag og það er komið að kosningum þannig að þjóðin fái að gera upp hug sinn.

forseti. Samfélagið okkar er eitt samvinnuverkefni. Við í Framsókn leggjum mikla áherslu á að fjárfesta í fólki því að fjárfesting í mannauði skilar sér í aukinni hagsæld og velsæld í samfélögum og allar hagrannsóknir benda nákvæmlega til þess. Ríkisstjórn Íslands hefur á undanförnum árum svo sannarlega verið að fjárfesta í fólki og forgangsraðað í þágu aukinnar verðmætasköpun. En af því að formanni Samfylkingarinnar varð títtrætt um árangur þá finnst mér mjög brýnt að við förum aðeins yfir þennan árangur á síðustu árum. Í fyrsta lagi: á síðustu þremur árum hefur verið 20%. Eins og formaður Samfylkingarinnar þekkir vel, af því að ég veit að hún fylgist vel með, er varla hægt að bera þennan hagvöxt saman við önnur ríki. Danir eru að horfast í augu við neikvæðan hagvöxt. Það mælist enginn hagvöxtur í Evrópu og það er helst litið til Bandaríkjanna eftir einhverjum hagvexti í nánustu framtíð.

Við í Framsókn teljum að þetta sé eitt það mikilvægasta í samfélaginu okkar, að allir finni sér eitthvað að gera og það sé næg vinna fyrir alla því að það er nefnilega þannig að ef atvinnulífið er sterkt þá verða til verðmæti og fólk getur fjárfest í sinni framtíð. En kannski vill formaður Samfylkingarinnar gleyma því að hér er fullt atvinnustig. Það eru ekki öll ríki í Evrópu sem geta státað sig af því. Í þriðja lagi hafa meðallaun verið að hækka og það skiptir gríðarlegu máli. Við erum einnig mjög ánægð með að hér sé búið að gera langtímakjarasamninga. Það voru flestir sem höfðu enga trú á því. Að sjálfsögðu fögnum við því í Framsókn að þetta sé búið að raungerast vegna þess að þá er aukin hagsæld. Í fjórða lagi langar mig til að benda á það að hrein erlend staða þjóðarbúsins er óvenju sterk eða sem nemur um 40% af landsframleiðslu. Fyrir svona 20 árum var staðan neikvæð um 80%. Við vorum í gríðarlegum erfiðleikum með að halda jákvæðum forða og hann var iðulega tekinn að láni og þetta var ofboðsleg áskorun fyrir þjóðarbúið. Af hverju er þessi viðsnúningur? Það er vegna þess að ferðaþjónustan, sjávarútvegurinn, iðnaðurinn, hugverkin og skapandi greinar eru allar að skila sínu inn í hagkerfið okkar.

að krónan hafi sveiflast mikið. Auðvitað var ákveðið flökt í fyrstu en þetta er besti vitnisburðurinn um það að hér sé góð stjórn á efnahagsmálum. Kannski vill formaður Samfylkingarinnar gleyma því líka. Mig langaði svona aðeins í lokin að minnast þess að það er verið að halda upp á hálfrar aldar afmæli Grindavíkur og ég vil nota tækifærið og senda íbúum árnaðaróskir og baráttukveðjur.

sem getur tekið utan um þessa áskorun. En ég er algerlega meðvituð um það að við þurfum að gera betur til að tryggja að verðmætasköpun haldist á þessu svæði. Margir hafa mætt hingað og haft áhyggjur af þessu samstarfi. Ég segi nú bara eins og Einar Benediktsson sagði: Hamingjan er heima fengin. Er ekki bara best að halda þessu áfram og sýna fram á áframhaldandi árangur?

Forseti. Ég skal glaður játa að ég bind nokkrar vonir við hluta þeirra breytinga sem eru nú að eiga sér stað á ríkisstjórninni eftir það vandræðalega valdatafl sem hefur verið í gangi undanfarna daga. Þannig er t.d. alltaf til bóta að losa fjármálaráðuneytið við Sjálfstæðisflokkinn og verður spennandi að sjá hverju það breytir að hafa núna framkvæmd og fjármögnun borgarlínu í höndum ráðherra úr hinum stjórnarflokkunum. Þá eru það góð býtti að fá nýjan utanríkisráðherra en Bjarni Benediktsson hefur á sínum stutta tíma í því embætti náð að vera landi og þjóð ítrekað til skammar með viðbrögðum sínum við ástandinu í Palestínu. Það eru hins vegar ansi kaldar kveðjur til fólks sem haustið 2021 taldi sig vera að greiða atkvæði lengst til vinstri að þeirra atkvæði séu núna mótorinn á bak við það að gera Bjarna Benediktsson að forsætisráðherra. Horfin er sú réttlæting sem forystufólk Vinstri grænna nefndi á sínum tíma, að besta leiðin til að temja gömlu valdahundana tvo í stjórnarsamstarfinu væri að hafa sósíalistann Katrínu Jakobsdóttur við borðsendann. Það skiptir máli hver stjórnar, var sagt. Nú dugar þeim að sitja í öðru aftursætinu með hægri valdahunda við stýrið. Mig langar að víkja aðeins að stöðu þeirra kjósenda sem vildu styðja við grænu málin í síðustu kosningum. Mörg þeirra fundu sig hjá okkur Pírötum, studdu okkur með atkvæði sínu og hafa, að ég tel, fengið það sem þau báðu um: Heilsteyptan þingflokk sem fléttar grænu málin inn í allt sitt starf og þreytist ekki á að veita aðhald þar sem það er nauðsynlegt,

síðustu kosningabaráttu við kjósendur sem lentu á úthringilista Vinstri grænna þar sem þeim var seld hugmyndin að VG væri besta leiðin til að tryggja grænu málin í næstu ríkisstjórn. Það skipti nefnilega máli hver stjórnaði.

Og hvernig gengur það? Á þessu kjörtímabili hefur lítið sem ekkert heyrst frá ráðuneyti umhverfismála annað en þráhyggjulegt stagl ráðherrans á því að nýjar virkjanir séu það eina sem geti leyst loftslagsvandann. Án þess reyndar að þessi sami ráðherra hafi nokkuð gert til að lögfesta t.d. forgang orkuskiptaverkefna til raforku. Það er ansi holur hljómur í botnvirkjunarsöngli ráðherrans þegar ekkert annað er gert. En þegar litið er yfir beinar aðgerðir í loftslagsmálum fallast manni hendur. Helst ber að nefna að markmið stjórnarsáttmálans um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda ganga einfaldlega allt of skammt. Hér kristallast vandinn við það að hafa smalað grænum atkvæðum inn til flokks sem segist vera með göfug markmið í loftslagsmálum, en dregur síðan þessi sömu atkvæði lóðbeint aftur í að styðja samstarf með þeim flokkum sem eru fullkomlega metnaðarlausir í loftslagsmálum. Hvernig virka málamiðlanir á milli flokka í því samhengi? Hvernig er hægt að ná pólitískri málamiðlun um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda, viðfangsefni sem snýst í grunninn bara um grundvallarnáttúrulögmál? Nei, náttúran hlustar ekkert á svona málamiðlanir. Hér kristallast líka sú staðreynd að þessari ríkisstjórn nægir ekki lengur að vera gjörsamlega gagnslaus heldur er hún orðin beinlínis skaðleg. Sinnuleysi ríkisstjórnarinnar gagnvart aðgerðum í loftslagsmálum er orðið hættulegt. Þó að ríkisstjórnin hafi eftir síðustu kosningar samþykkt að auka í orði kveðnu metnað sinn í loftslagsmálum, þá er hún enn að spila eftir úreltri handbók,

Til að auðvelda verkið var síðan skipunartími loftslagsráðs, sem á að veita stjórnvöldum ráðgjöf og aðhald, látinn renna út síðasta sumar þannig að ráðherrann getur haft það náðugt og fengið að eiga eigið aðgerðaleysi óáreittur. Tölurnar eru allar á einn veg: Ríkisstjórninni er ekki að takast að ná neinum árangri. Nýjustu tölur yfir losun gróðurhúsalofttegunda sýna að losunin er nánast nákvæmlega sú sama og hún var áður en ríkisstjórnin tók við. Svo ég nefni tölurnar bara: Árið 2016 var samfélagslosun 4.686 tonn. Árið 2022 var hún komin niður í 4.666 tonn. Þetta er lækkun um hálft prósent. En losunin hefur síðan vaxið síðustu þrjú ár. Það ætti ekki að þurfa að nefna það, en kannski ráð að gera það: Veit ríkisstjórnin ekki örugglega að markmiðið er að draga úr losun? Það skiptir máli hver stjórnar. Það blasa við svartar tölur í uppgjöri loftslagsaðgerða ríkisstjórnarinnar og mikil þörf á því að gera miklu betur en því miður virðist stefnan vera frekar í hina áttina. Í fjárlögum yfirstandandi árs var ákveðið að draga úr framlögum til loftslagsmála um 6 milljarða kr. Hvernig lýsir það metnaði? Þegar við ræðum þessa stöðu hér í dag er nýfallinn úrskurður Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem niðurstaðan í máli gegn svissneskum stjórnvöldum var sú að með aðgerðaleysi sínu hefði svissneskan ríkið brotið mannréttindi fólks. Staðan er litlu skárri hér á landi og vonandi að ríkisstjórnin fari að vakna til lífsins þegar hún áttar sig á því að það er ekki bara við okkur í pólitíkinni að etja heldur Mannréttindadómstól Evrópu.

sýna þá skynsemi sem VG skorti árið 2021 og mynda ríkisstjórn með öðrum flokkum sem styðja við þau sömu áform til að hámarka þann árangur sem hægt er að ná.

Virðulegi forseti. Það er mikil ábyrgð að taka við embætti ráðherra. Það hyggst ég gera af kostgæfni á sama tíma og ég hlakka til að takast á við þau verkefni sem fram undan eru í matvælaráðuneytinu sem eru í senn bæði krefjandi og spennandi. Ég vil byrja á því að segja að mörg góð verk hafa verið unnin undir forystu hæstv. innviðaráðherra Svandísar Svavarsdóttur síðustu ár í ráðuneytinu og ég þakka henni fyrir það. Í ljósi þess hve langt er liðið á þetta kjörtímabil mun ég forgangsraða þeim verkefnum sem eru brýnust og eru komin á dagskrá. Þar ber hæst nýja löggjöf um lagareldi eins og hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra fór yfir í sinni ræðu. Laxeldi hefur vaxið í íslensku atvinnulífi og er afar afkastamikil grein þar sem skiptir miklu máli að taka tillit til umhverfis og aðstæðna hverju sinni. Því er mikilvægt að treysta löggjöfina í lagareldi öllum til heilla og ég treysti því að hér verði samvinnan góð á þinginu í þessum efnum sem öðrum. Sjávarútvegur hefur um langa tíð verið burðargrein í íslensku atvinnulífi og er samofinn atvinnusögu Íslendinga og þjóðarsál. Við höfum þá sérstöðu að nytjastofnar við Ísland eru í góðu ásigkomulagi. Veiðistjórn síðustu áratuga hefur skilað þeirri sérstöðu og er nýting sjávarafurða hér við strendur að miklu leyti vottuð af alþjóðlegum aðilum. Það er af sem áður var þegar síldin hvarf og ofnýting var á nytjastofnum sjávar. Sjálfbær nýting sameiginlegra auðlinda er og verður grundvöllur áframhaldandi nýtingar á sama tíma og hún eykur verðmætasköpun þess afla sem nú er veiddur. Þar hefur íslenskur sjávarútvegur staðið sig með prýði. Því sem áður var hent fyrir húshorn eða gefið múkkanum nýtist nú við gerð smyrsla, bætiefna, lyfja og læknisvöru. Útflutningur á þekkingu og tækni í sjávarútvegi er að verða hagstærð sem skiptir verulegu máli. Þarna fer saman hugvit, þekking og rannsóknir sem eru alltumlykjandi í þessari framþróun. Hafrannsóknir hafa byggt upp þann þekkingargrunn sem greinin stendur á og þær halda áfram að tryggja þá sérstöðu sem ég nefndi hér áður. Sjálfbærni er lykilþáttur í því hvernig við tökumst á við áskoranir framtíðarinnar, loftslagsbreytingar af mannavöldum og hnignun lífbreytileika. Virðulegi forseti. Með vorinu hefjast svo strandveiðar. Ég tel mikilvægt að huga að því hvernig þær geta farið fram án þess að skerða möguleika þeirra sem þær stunda út frá búsetu. Félagslegar veiðar skipta sköpum fyrir byggðafestu og byggðajafnrétti en þar eru þó áskoranir eins og við þekkjum og mikilvægt að finna þeim farsælan farveg. Ég tel að aukið gagnsæi í sjávarútvegi sé öllum til heilla. Traust almennings til þjóðhagslegra mikilvægra atvinnugreina er mikilvægur þáttur í þeim efnum. Aukið gagnsæi vegur upp á móti tortryggni og eykur traust í sjávarútvegi. Það er því til mikils að vinna. Virðulegi forseti. Landbúnaður er líka stór hluti af verkefnum ráðuneytisins. Ég mun fylgja eftir átaki í uppbyggingu kornræktar og lífrænnar framleiðslu og næstu skref í uppbyggingu innviða í kornrækt er að auglýsa eftir umsóknum er varða fjárhagsstuðning. Þannig byggjum við upp mikilvæga innviði og leggjum hornsteina nýrrar og öflugrar búgreinar. Þá eru rannsóknir á verndandi arfgerð gegn riðu mikilvægar. Eins og mörg önnur bind ég miklar vonir við að sú vegferð verði okkar helsta vopn í þeirri baráttu á komandi árum. Umfram allt tel ég mikilvægt að við stöndum með íslenskum landbúnaði. Það er mikilvægur liður í matvælaöryggi þjóðarinnar. Síðustu ár höfum við séð átök víða um heim hafa áhrif á aðfangakeðjur í landbúnaði. Á sama tíma höfum við líka séð nýja sprota innan greinarinnar byrja að taka á sig mynd, vaxa og dafna. Hér höfum við mikið landnæði, við höfum vatn og orku til að framleiða meira af þeim matvælum sem við þörfnumst. Landnýting og loftslagsmál vega þungt í landbúnaði framtíðarinnar. Það verður ekki litið fram hjá ákalli alþjóðasamfélagsins í þeim efnum. Varða á þeirri leið er að auka framleiðni í landbúnaði en sömuleiðis að græða vistfræðilega illa farið land nýju lífi. Dæmi um þetta er Gunnarsholt á Rangárvöllum þar sem í dag eru blómlegir kornakrar sem framleiða innlent fóður sem nýtt er í innlenda kjötframleiðslu en áður voru þar örfoka melar. Annar liður í þessu er endurheimt vistkerfa á borð við votlendi og birkiskóga, sem geta jú einnig nýst fólki til yndisauka og við útivist. Virðulegur forseti. Innan vébanda ráðuneytisins eru veigamiklir málaflokkar, bæði þeir sem varða stórar atvinnugreinar og útflutningstekjur þjóðarinnar en sömuleiðis loftslagsmál og matvælaöryggi. Það er því af nógu að taka á næstunni og margt sem þarf að setja sig betur inn í. Það mun ég gera á komandi vikum og mánuðum og ég fer því full bjartsýni inn í þetta verkefni.

forseti. Það eru auðvitað viðeigandi að óska þjóðinni til hamingju með að hafa eignast spánnýja ríkisstjórn, ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. Þetta er svona ríkisstjórn sem er svolítið eins og hljómsveitin sem enginn klappaði upp en mætir samt sem áður aftur á sviðið en nú undir þeim formerkjum að þetta sé ríkisstjórn hins breiða samhengis, eins og það var orðað í vikunni. Ég veit reyndar ekkert hvað það þýðir en kannski mun ríkisstjórn hins breiða samhengis sjá sóma sinn í því að taka almennilega til í ríkisfjármálunum að hægt sé að lækka hér vexti og verðbólgu, sem hlýtur í öllu samhengi að vera forgangsmál okkar allra. Kannski sér hún tækifæri í því að fjárfesta í geðheilbrigði og fjármagna niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu og grípa unga fólkið okkar sem samkvæmt öllum mælingum líður ekki nógu vel. Það er eitthvað sem við ættum öll að hafa áhyggjur af. Já, svo nær ríkisstjórnin kannski að koma í veg fyrir læknaskortinn sem ógnar öryggi og heilsu landsmanna og nær tökum á öllum þeim ótal biðlistum sem eru alltumlykjandi í samfélaginu okkar. Þeir eru raunverulegt vandamál. Ég vona líka að þjónusta við fólk verði raunverulega tryggð. Svo getur maður auðvitað leyft sér að vona að menntun barnanna okkar verði sett í forgang, svona raunverulega, ekki bara í orði heldur líka á borði. Og kannski, bara kannski, segi ég, tekur hún með endurnýjuðum utanríkisráðherra almennilega afstöðu og beitir sér fyrir því beitir sér fyrir því að senda afdráttarlausa kröfu um vopnahlé og langtímalausn á hryllilegri stöðu á Gaza þar sem þúsundir barna og almennir borgarar hafa verið myrt. Það mál snýst ekki um vinstri eða hægri, það snýst um mennsku og mannréttindi. Við vitum að þegar kemur að mannréttindamálum þá er íslensk rödd mikilvæg og hún vegur þungt. Svo vona ég að ríkisstjórnin hlúi að fjölbreytileikanum í samfélaginu okkar, að hún hugsi vel um jaðarsetta hópa og passi það að skautun í samfélaginu stuðli ekki að því að þeir verði enn jaðarsettari. Það væru svo sannarlega algjörlega frábærar fréttir ef stólaleikur ríkisstjórnarinnar síðustu daga hefði raunverulega leyst þá ótrúlegu krafta úr læðingi að skyndilega sé ríkisstjórnin svo verkþyrst að hún geti hreinlega ekki beðið eftir því að hefjast hér handa og vinna fyrir almenning í landinu. Núna eigum við sem sagt að trúa því að þeim takist að leysa stóru ágreiningsmálin sín á einu ári þegar þeim hefur ekki tekist það á sjö. Trúir þessu einhver? Forseti. Hjarta mitt er fullt af efa, það er bara þannig, að við höfum lært það á síðustu sjö árum að þú stjórnar ekki landinu með einhverjum vel skreyttum glærusýningum eða blaðamannafundum, hvað þá misgóðum stólaleikjum eða lyklaskiptum. Við þurfum ákvarðanir og stjórn í landinu fyrir fólkið okkar sem setið hefur á hakanum allt of lengi.

Fólkið í landinu treysti okkur hv. alþingismönnum fyrir þeirri miklu ábyrgð að stýra landinu, taka ákvarðanir sem leiða til betri lífskjara fyrir alla hópa samfélagsins, landsmenn alla. Um leið treysta þau okkur til að standa í stafni við þær áskoranir sem mæta okkur hverju sinni. Margar áskoranir hafa mætt okkur sem þjóð undanfarin ár. Má þar nefna heimsfaraldur, fjölbreytta náttúruvá og stríð í heiminum. Ísland er land sem er ríkt af auðlindum og öflugum mannauði sem býr yfir mikilli seiglu. Stjórnvöldum ásamt þjóðinni hefur tekist vel að takast á við þessar stóru áskoranir sem bætast ofan á það verkefni að auka hagsæld íslensks samfélags. Það skiptir miklu máli að í stafni standi stjórnvöld sem standa keik þrátt fyrir ágjöf og hlaupist ekki undan verkum þótt á móti blási stundum, stjórnvöld sem eru tilbúin að takast á við umdeild og erfið verkefni, miðla málum og standa undir þeirri ábyrgð sem þjóðin treysti þeim fyrir. Það er það sem samstarf þessara þriggja flokka hefur snúist um síðastliðin tæp sjö ár, að mynda hér stöðugleika í landinu til að takast á við erfið verkefni og verja lífskjör landsmanna, lífskjör sem mælast hvað hæst miðað við þau lönd sem við berum okkur helst saman við. Það er vissulega mikil áskorun að mynda öflugan meiri hluta, þingmeirihluta, hér á Alþingi þegar á þinginu sitja átta mismunandi þingflokkar, hver með sína skoðun á hlutunum og þar sem þarf að lágmarki þrjá flokka til að mynda þingmeirihluta. Núverandi stjórnarflokkum hefur tekist þetta með ágætum árangri. Hér hafa verið kláruð stór og umdeild mál sem hafa beðið afgreiðslu lengi. Má þar nefna að hér var kláruð rammaáætlun, breyting á útlendingalögum fór í gegn á síðasta löggjafarþingi og er komið annað frumvarp til breytinga á útlendingalögum inn í þingið núna.

Eftir umræðurnar hér í dag og eftir að hafa heyrt í óstarfhæfri stjórnarandstöðunni, sem getur ekki einu sinni veitt ríkisstjórninni málefnalegt aðhald, sé ég að með núverandi ríkisstjórnarsamstarfi getum við best staðið undir þeim verkum og þeirri ábyrgð sem þjóðin kaus okkur til að sinna. Mikilvægustu verkefni okkar næstu misserin eru að verja heimilin og fyrirtækin í landinu með því að tryggja áframhaldandi lækkun á verðbólgu og skapa skilyrði fyrir vaxtalækkun, tryggja að innviðirnir séu traustir með því að byggja þá upp og sjá til þess að álag á þeim aukist ekki að óþörfu. Og við þurfum að takast á við þær afleiðingar sem náttúran býður okkur upp á eins og við Grindvíkingar höfum fengið að kynnast undanfarna mánuði. Það gerum við með því að stunda ábyrg ríkisfjármál samhliða því að auka hér verðmætasköpun með aukinni auðlindanýtingu, til að mynda í gegnum aukna orkuframleiðslu, með aukinni nýsköpun og tryggja að stjórnvöld greiði götu borgarans en standi ekki fyrir óþarfahindrunum. Nýta þau fjölmörgu tækifæri sem Ísland býr yfir. Það er ávallt það sem við í þingflokki Sjálfstæðisflokksins fáum skýr skilaboð um þegar við förum hringinn í kringum landið: Hafið grunninnviðina í lagi þannig að við getum sinnt okkar störfum og verðmætasköpun úti á landi og látið okkur svo bara í friði, þvælist ekki fyrir. Við skulum skapa verðmætin ef við höfum grunninn til þess og það eru engar óþarfahindranir. Ábyrgð okkar er mikil í að tryggja landamæri okkar með samþykkt frumvarps dómsmálaráðherra um breytingu á útlendingalögum og lögreglulögum. Það er ekki bara það að innviðir okkar bresta undan of miklu álagi heldur getur rýmri löggjöf hér á landi verið farvegur fyrir skipulagða glæpastarfsemi og viðkvæmir hópar eins og fólk á flótta geta orðið andlag slíkrar starfsemi. Þá má ekki gleyma því að grunnur lýðræðissamfélags er öryggi og öryggistilfinning borgaranna. Kæru alþingismenn. Sameinumst um að standa undir þeirri ábyrgð og því trausti sem þjóðin fól okkur og tökumst málefnalega á um verkefnin fyrir íslenska þjóð.

Ófriður í heiminum hefur einnig sett strik í reikninginn og íslensk náttúra er jafn ófyrirsjáanleg og hún er fjölbreytt. Á sama tíma hafa stjórnvöld náð miklum árangri fyrir íslenskt samfélag. Fyrir íslensku samfélagi liggja þó enn þá stórar áskoranir. Land rís enn á Reykjanesinu, ofanflóðahætta er reglulega á Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum. Verðbólgan er viðvarandi og vextir háir. Þá hefði það ekki þjónað hagsmunum almennings að þeir flokkar sem við stjórnartaumana halda hefðu skilið hér eftir hálfkláruð verkefni. Það er ábyrgðarhluti þeirra flokka sem halda utan um meiri hluta hér á Alþingi að halda samstarfinu áfram og róa hér eftir sem hingað til öll í sömu átt. Áframhaldið snýst um að ná árangri fyrir fólkið í landinu og áþreifanleg eru auðvitað verkefnin sem snúa að stöðunni í efnahagsmálum. Aðkoma ríkisstjórnarinnar við gerð kjarasamninga var lykilatriði til að koma á langtímasamningum og friði á vinnumarkaði. Nýr fjármálaráðherra mun á næstu dögum kynna fjármálaáætlun til fjögurra ára. Fólk finnur á eigin skinni hver áhrif verðbólgu eru á heimilisbókhaldið og verða ríkisfjármálin að dansa í takt við peningastefnuna svo að verðbólgan haldi áfram að hjaðna. Þetta verkefni er og verður í fyrsta forgangi. Stundum er nauðsynlegt að staldra við og stilla áttavitann til að tryggja að þau verkefni sem ríkisstjórnin hefur ákveðið og mun ákveða að ráðist verði í hafi jákvæð áhrif á íbúa þessa lands, að ekki verði þvælt inn óskilgreindum verkefnum sem eru aðeins til þess fallin að trufla skýra stefnu ríkisstjórnarinnar. Hér þarf að nýta tímann vel og forgangsraða þeim verkefnum fremst sem snúa með beinum hætti að fólkinu í þessu landi. Stilla þarf af verkefnin þannig að hér viljum við sterka vörn, vörn fyrir þau lífsgæði sem tekist hefur að byggja upp undanfarin ár og á sama tíma förum við af krafti í sókn á þeim sviðum sem til þess eru fallin að auka verðmætasköpunina og bæta lífskjör allra landsmanna. Nefnd eru orkumálin sem ein af helstu áskorunum fram undan og er ég fyllilega sammála því að sá málaflokkur er einn sá allra mikilvægasti til að tryggja að hér verði auðlindir okkar áfram nýttar til hagsbóta fyrir íslenskt samfélag. Lánist okkur ekki að tryggja hér rafmagn til þeirra verkefna sem byggja undir áframhaldandi lífskjarasókn lít ég svo á að fram undan sé hætta á að kyrrstaðan leiði til skertra lífsgæða framtíðarkynslóða. Því er það mikið kappsmál að árangri verði náð í þessum málaflokki. Auðvitað er það ekki svo að við getum hér á Alþingi reist með handafli eina virkjun sem mun leysa allan vanda. En þess þá heldur er verkefnið skýrt. Það snýr að því að einfalda allt ferlið, allt frá því að virkjunarkostur kemur fyrst á borðið og að því að íbúar þessa lands setji klóna á hleðslutækinu í tengilinn á veggnum og rafmagnið byrjar að flæða. Verkefnið er þetta; að þeir virkjunarkostir sem við höfum nú þegar ákveðið að nýta verði virkjaðir, að uppbygging á nú þegar fulllestuðu flutningskerfi stoppi ekki ítrekað í óskilvirku stjórnsýsluferli, að hér verði virkur og gagnsær markaður um raforkuna. Þetta getum við gert með skýrri forgangsröðun verkefna. Þessari ríkisstjórn hefur lukkast vel að skjóta styrkum fótum undir fjölbreyttari stoðir atvinnulífsins. Hugvitið er í sókn og stöðugum vexti og það er ekki tilviljun. Með áherslu stjórnarinnar á nýsköpun og með uppstokkun á kerfinu hefur hugvitið tekið stökk í útflutningstekjum. Með öðrum orðum: Kakan hefur stækkað. Vegna þeirra hröðu tæknibreytinga sem fram undan eru þurfa stjórnvöld áfram að horfa til þeirra tæknilausna sem berast á færibandi frá einkaaðilum hérlendis sem hafa það að markmiði að bæta þjónustu við borgarana, einfalda stjórnsýslu og mæta áskorunum framtíðarinnar. Það er ekki síst verkefni að segja frá því sem vel er gert því að nóg er af úrtölumönnum sem vilja finna hér öllum verkefnum stjórnvalda allt til foráttu. Árangur íslensks samfélags á undanförnum áratugum er öfundsverður á alþjóðavísu og talar auðvitað sínu máli. Lykilatriðið hér er að þeim árangri sem náðst hefur til framfara í okkar góða samfélagi verði ekki glutrað niður. Til að spila áfram góðan leik þurfum við öflugan sóknarleik og engum treysti ég betur á vellinum en ríkisstjórn með forystu formanns Sjálfstæðisflokksins.

Nú líður að lokum þessarar umræðu. Þetta er eina málið á dagskrá dagsins í dag. Ég vil segja fyrir mitt leyti að það var eðlilegt að það tæki ríkisstjórnarflokkana nokkra daga að bregðast við þeim óvænta atburði að forsætisráðherra bæðist lausnar og færi í forsetaframboð. Margir hafa mikið úr því gert að það tæki nokkra sólarhringa að

var tekin, hún er nú að klárast og í framhaldinu þarf að hefjast handa við að vinna niður lista þingmála sem hér hafa verið lögð fram og eru mörg hver langt á veg komin í þingnefndum.

Það liggur í hlutarins eðli að þessi lýðræðisvettvangur sem þingið er bjóði upp á umræðu þar sem skipst er á skoðunum en það er eins og sumir haldi að þegar skipst er á skoðunum sé allt í háalofti, að þá sé eitthvað að; þegar ólíkir flokkar takast á um veginn fram til bættra lífskjara þá sé það merki um einhverja óstjórn eða óstöðugleika. Þetta er þvert á móti. Við erum frjáls þjóð, lýðræðisþjóð með góð gildi og bjóðum upp á öryggi fyrir borgarana umfram það sem víðast gildir í heiminum og betri lífskjör. Og við erum með langa sögu af traustu þingi og höfum sýnt að með því að virkja gildi sem víða í heiminum eiga undir högg að sækja einmitt um þessar mundir eru mestar líkur á því að framfarir haldi áfram að vaxa. Þetta vil ég nefna vegna þess að margir hafa gert að umtalsefni í þessari umræðu í dag að hér séu margir flokkar með ólíkar skoðanir og jafnvel að allir flokkarnir gangi ekki alltaf í einu og öllu í takt. Ekki síst kemur þetta t.d. iðulega fram hjá þingflokki Miðflokksins. Formaður Miðflokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, talaði hér áðan og gerði mikið úr því. Maður veltir fyrir sér í tveggja manna þingflokki, þar sem sitja 63 þingmenn, hver hugmyndafræðin er varðandi framgang lýðræðisins svona almennt. Er það þannig að tveir eigi að setja 61 úrslita- og afarkosti, eða átta menn sig ekki á því í tveggja manna þingflokki að til þess að fá framgang sinna hugmynda þarf að leita málamiðlana og lausna, finna meiri hluta þar sem niðurstaðan verður á endanum það sem meiri hluti þingsins getur fellt sig við? Við erum hér í ríkisstjórn sem hefur traustan meiri hluta eftir kosningar frá árinu 2021. Sumir kalla eftir kosningum. Gott og vel, ég virði það sjónarmið. Ég er ósammála því sjónarmiði og mér sýnist að meiri hluti þingsins sé mjög ósammála því. Þá höldum við áfram að vinna vinnuna okkar og má ég biðja um að við sýnum íslensku þjóðinni að Alþingi sé að starfa í þágu þjóðar í anda þess sem umboðið liggur til, þ.e. að vinna að þeim málum sem meiri hluti þingsins hverju sinni telur mikilvægust og ræða síðan um öll mál og taka þau til afgreiðslu eftir atvikum.